Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Krećemo sa današnjim radom i prva točka kao što znate bit će: - Konačni prijedlog Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta,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

li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovana državna tajnica u Ministarstvu hrvatskih branitelja Nevenka Benić. Izvolite. Hvala lijepa. Dobar dan svima. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici pred vama je Konačni prijedlog Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta. Vlada RH je predložila Hrvatskom saboru zakon koji ima za cilj i na poseban način vrednovati ulogu i žrtvu Vukovara u Domovinskom ratu kao iznimno važnu u novijoj hrvatskoj povijesti. Vukovar je simbol otpora, žrtve zajedništva i obrane suvereniteta RH u Domovinskom ratu. Ima važno pa i sudbonosno mjesto u povijesti Hrvatske države, borbe za slobodu, nacionalnu samostalnost, teritorijalnu cjelovitost te u formiranju modernog hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta. Stoga smo prepoznali potrebu za proglašenje vukovarskog područja mjestom posebnog domovinskog pijeteta te na taj način želimo očuvati kulturu sjećanja na žrtvu Vukovara, ali i potaknuti aktivnosti koje su usmjerene društvenom razvoju razvoju vukovarskog područja. Velikosrpska agresija na Vukovar 1991. godine, višegodišnja okupacija grada prouzročila je nesagledive ljudske gubitke, a ostavila je i tragove i duboke trajne posljedice na bogatoj povijesnoj i kulturnoj baštini, a osobito na njegovoj demografskoj slici. Analiza stanja, posebice povijesnih, stručnih, gospodarskih i demografskih okolnosti pokazala je potrebu za utvrđivanjem posebnog statusa Vukovara. Iz tog razloga zakon potiče sustavan pristup, praćenje i poticanje različitih oblika društvenog razvoja te uspostavu mehanizama koji omogućuju poduzimanje konkretnih razvojnih mjera. Zakonski prijedlog definira pojam posebnog domovinskog pijeteta, područje koje zahvaća odnosno na koje se odnosi, mjesta, razdoblje i način obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta. Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata definira kao središnje mjesto odavanja posebnog domovinskog pijeteta te ujedno i središnje mjesto odavanja počasti nacionalnoj žrtvi u uspostavi samostalne RH. Obilježavanje Obilježavanje uključuje razvoj edukativnih aktivnosti i pripremu stručno edukativnih materijala sa svrhom upoznavanja kako učenika tako i drugih posjetitelja Vukovara o povijesnim činjenicama o Domovinskom ratu i čuvanju sjećanja na ulogu Vukovara i njegovih branitelja u u obrani i stvaranju RH. Zakonom se predviđa međuresorno tijelo Viječe za domovinski pijetet, mir i razvoj od 17 članova i koje imenuje Vlada, a čine predstavnici Ureda Predsjednika, Ureda predsjednika Vlade, Odbora Hrvatskog sabora za ratne veterane, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva za znanost i obrazovanje, kultura, obrana, MUP, Javna ustanova Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata, Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata, Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije, predstavnika grada Vukovara te 3 predstavnika hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s područja grada Vukovara. Vijeće prati izgradnju, uređenje, održavanje te sve daljnje intervencije na mjestima na kojima se obilježava poseban domovinski pijetet te nadležnim tijelima predlaže mjere i aktivnosti njihove zaštite i prati njihovo provođenje. Vijeće također provodi i znanstveno istraživačke aktivnosti u suradnji s nadležnim institucijama s ciljem očuvanja, istraživanja i promicanja istine o Domovinskom ratu i povijesnom sjećanju na ulogu Vukovara. Vijeće prati i propise te zakonodavne i druge aktivnosti nadležnih tijela koje se primjenom odnose na područje posebnog domovinskog pijeteta te predlaže nadležnim tijelima odgovarajuće mjere i aktivnosti. Sredstva za provedu ovog zakona osiguravaju se u Državnom proračunu RH te u proračunu jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Ovim zakonom naglasak je stavljen na čuvanje sjećanja na stradavanje Vukovara i cijele RH u Domovinskom ratu te na provedbu odgojno-obrazovnih, znanstveno-istraživačkih, gospodarskih i drugih aktivnosti. U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je bio razmatran u prvom čitanju, a prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima iznesenim u raspravi i u izvješću radnih tijela Hrvatskog sabora u tekst konačnog prijedloga zakona unesene su izmjene u Člancima 2., Hvala vama lijepa.

odgovor na jedno jednostavno pitanje. Hoće li ovaj zakon riješiti problem ćiriličnih ploča u gradu Vukovaru ili je ovo sve jedan predizborni igrokaz HDZ-a?

Uvažena tajnice ovim zakonom Vukovar mjesto posebnog domovinskog pijeteta biti tradicionalno dosada se obilježavalo pod Vukovar mjesto posebnog pijeteta. Znači promijenili smo ime, u biti, ovdje je jedno i osnovno pitanje u Vukovaru, zbog čega su i prikupljani potpisi za referendum 2013. Ja s ponosom mogu kazati da sam bio koordinator u Cetinskoj krajini kad je skupljeno 653 tisuće potpisa, a ključno pitanje je bilo dvojezičnosti, ćirilične ploče koje su bile simbol napada na Vukovar i svih zločina i podizanjem tih ploča u bit se, zločinci će tu trijumfirati. Da li ovim zakonom rješavamo problem ćiriličnih ploča u Vukovaru ili je ovaj zakon samo pamflet? Hvala lijepo. Ne, nećemo riješiti najveći problem Vukovara, a to su nestali u Domovinskom ratu, oni za koje ovih dana pomalo, tek nakon dugih 20 godina saznajemo tko su oni bili, a bili su heroji. Dakle Željko Manjkas koji je dugih 28 godina bio neprepoznat, HOS-ovac, zagrebački dečko iz Dubrave, ekshumiran je nakon što su i njegovi roditelji umrli. Dakle, dokle god ne budemo znali gdje su naši nestali, ovaj zakon neće imati pravi svoj smisao, a jedini problem je u tome što niste učinili dovoljno da ti naši nestali, barem donekle se sazna gdje su im grobišta te im roditelji, dok su živi, mogu ih pokopati. Takvi dečki su se borili za ovu zemlju i mi smo im to dužni. Dečki koji su, jedan od njih, 55 HOS-ovaca je bio, Željko Manjkas Crvenkapa poginuli boreći se i prolazeći štafetu smrti kroz kukuruzište. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Zekanović je dignuo ruku. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Tako je. Tražim stanku ispred Kluba Hrvatskih suverenista radi dodatnih konzultacija o ovom prijedlogu zakona. Naime, ovdje imamo jedan problem koji je velik problem. Državna tajnica očito ne razumije koja je svrha njezine nazočnosti ovdje na sjednici. Dakle, zastupnici postavljaju pitanja, a predlagatelj, a vi ste predlagatelj, odnosno predstavnik predlagatelja, odgovara na pitanja. U protivnom stvarno ne morate biti ovdje. Dakle, stvarno ne morate biti ovdje, otiđite, popite kavu, ne morate biti u sabornici. Dakle, dobili ste nekoliko pitanja i od kolega i od mene, moje pitanje je bilo iznimno jasno, iznimno jasno. Hoće li ovaj zakon riješiti problem ćiriličnih ploča u gradu Vukovaru? Ja znam odgovor, znate ga i vi, ali želim da ga vi izgovorite. Neće. I ovaj zakon je jedan veliki, veliki igrokaz. I to znate. Dakle, radi se o jednoj najosjetljivijoj temi za hrvatski narod, radi se o gradu Vukovaru i ovdje se zapravo, sada unutarstranačke svrhe, a i predizborne svrhe s obzirom da su parlamentarni izbori blizu, HDZ-ova Vlada nastoji prikazati desnom Vladom, konzervativnom Vladom, Vladom kršćanskih demokrata, a to nije jer ovo je jedan veliki, veliki igrokaz. Dakle, ovaj zakon neće riješiti onaj problem zbog čega je ovaj zakon pokrenut, a to je problem ćiriličnih ploča, odnosno dvojezičnih ploča u gradu Vukovaru. G. Marijan Živković koji je osuđen, a dao je 2 sina, 2 sina je dao na oltar domovine, nije zadovoljan s ovim zakonom jer ne rješava onaj problem koji je njemu itekako bolan. Ne samo njemu nego svim Vukovarkama, svim Vukovarcima, a reći ću i svim Hrvaticama i Hrvatima. **Reiner, Željko (HDZ)** Naravno, dat ću vam stanku pa ćemo se vidjeti u 9 i 50 minuta.

kada jedna državna institucija krene mijenjati povijesti, ja ću vas podsjetiti da je Gradsko vijeće grada Vukovara na sjednici u studenom 2013. proglasilo Vukovar mjestom posebnog pijeteta. Vi u čl. 1. st. 1. navodite da ga vi proglašavate mjestom posebnog domovinskog pijeteta, pa sad se pitam da li će onda, da li treba statut ponovo mijenjat ko je sada, ko je izvorište stvarno, dal su to građani Vukovara, njihovi zakonski predstavnici il je to želja ministarstva da napravi jednu novu kovanicu koja će biti možda još vrjednija nego ona koja je 2013. i općenito bila nešto što predstavljalo je stajalište tada izabrane predstavnike u gradskom vijeću građana Vukovara. Po meni, ono što je, vi ste možda tu dali malo dramatike veće, ali dolazimo do toga stvarno u izričaju da mijenjate opet povijest onako kako državi odgovara. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeće replike poštovanog zastupnika Ivana Kirina. Poštovani potpredsjedniče i poštovana tajnice, pravilno je i dostojno donošenje ovoga zakona. U Vukovaru je ubijeno 2717 osoba, logoraša je bilo 3200, prognanih 22000, 22000, za mali Vukovar to je prevelika brojke, to je previše, a što je i za očekivati slušajući duže slobe, dakle treba proći nekoliko generacija, treba grad početi živjeti, trebaju slike izblijediti, pa da krenemo prema rješavanju nagomilanih problema, a ne provoditi nerazumno politiku ćirilice, da li to koristi Vukovaru? Hvala. I zadnje replike poštovanog zastupnika Željka Raguža. mjesto posebnog domovinskog pijeteta od 1991. Ovim zakonom država hrvatska sistematizira dosadašnje napore tijela vlasti odgojnih i obrazovnih i znanstveno istraživačkih ustanova na najbolji mogući način, dakle zakonom kako se reguliraju sva pitanja od posebnog državnog interesa kojim će se novim mjerama koji donosi ovaj zakon realizirati dvije ključne potrebe kada je Vukovar u pitanju, poštovanje njegove uloge u suvremenoj povijesti i njegov daljnji gospodarski razvoj. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Poštovani predsjednik Odbora za ratne veterane Josip Đakić, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče HS, gđo. državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Odbor za ratne veterane HS na svojoj 25. sjednici održanoj 12. veljače 2020.g. razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta koji je predsjedniku sabora podnijela Vlada RH svojim aktom od 6. veljače 2020.g. Odbor je predmetni akt razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi čl. 91. Poslovnika HS. Prema riječima predstavnika predlagatelja ovim se zakonom određuje područje na koje se isti odnosi mjesta, razdoblje i način obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta, te se uspostavlja posebno međuresorno tijelo sastavljeno od predstavnika braniteljske i stradalničke populacije i predstavnika relevantnih institucija RH. Razlike Razlike između teksta prijedloga i teksta konačnog prijedloga zakona uglavnom su nomotehničke naravi s obzirom da su prihvaćeni neki prijedlozi i primjedbe iz prvog čitanja. U raspravi članovi odbora podržali su ovaj zakon kojim se Vukovar proglašava mjestom posebnog domovinskog pijeteta zbog njegove izuzetno važne uloge u domovinskom ratu, posebno poštovanja prema poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima kao u samom Vukovaru tako i u svim drugim mjestima, mjestima, kao i svim drugim braniteljima i stradalnicima. Izraženo je mišljenje da će ovaj zakon doprinijeti i biti temelj za donošenje propisa kojima će se omogućiti uklanjanje naziva ulica i spomenika kojima se vrijeđaju osjećaji branitelja i stradalnika Vukovara. Ovim se zakonom kultura sjećanja na žrtve pale u borbi za neovisnu i suverenu RH podiže na višu razinu, a u Vukovar treba vratiti život, pravdu i vjeru u državne institucije. Postavljena je i upit o načinu posebne zaštite za mjesta na kojima je, se obilježava poseban domovinski pijetet odnosno o prekršajnim odredbama predviđenim za to. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno sa 8 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o proglašenju Vukovara posebnog državnog pijeteta. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Sad ću otvoriti raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovana državna tajnice već sam u stanici rekao ono što me muči i sad ću ponoviti i pojasnit ću. Dakle, bez obzira što je izvjestitelj ispred odbora gospodin Đakić ovdje istaknuo da se ovim rješava problem ćiriličnih ploča u Vukovaru to nije istina. Ne rješava se. Ovaj zakon je jedan tipični, obični igrokaz. Ovim zakonom se ne rješava problem ćiriličnih ploča u Vukovaru. Ovim zakonom se ne rješava to što je Marijan Živković čovjek koji je dao dva sina na Oltar domovine, optužen i suđen, ne rješava se taj problem. Ovaj zakon zapravo, iako u njemu ima nekih dobrih odredbi, ali on se zapravo poigrava sa onom najvažnijom, i onom od najvećih žrtvi Domovinskog rata, a to je grad Vukovar jer se on ovaj put koristi isključivo za političke, predizborne svrhe. I ovim zakonom se neće riješiti niti jedan problem koji muči Vukovarce. I dalje će Hrvatice i Hrvati hodočastiti u Vukovar da obilježe dan pada grada Vukovara i dalje i bez obzira na ovaj zakon. Ali i dalje će se moći neustavno, nezakonito i protiv zdrave pameti moći postavljati ćirilične ploče u gradu Vukovaru i to je problem. I onda kad vas pitam sa ovog mjesta, a dužni ste mi odgovoriti, hoće li se taj problem koji je potaknuo stvaranje ovog zakona riješiti, e nemate hrabrosti hrvatskoj javnosti da se neće riješiti. Dakle, ovaj zakon ne vrijedi apsolutno ništa jer se taj problem riješiti neće. A kad govorimo o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina stvari su tu jasne. Dakle, temeljne odredbe Članak 8., odredbe ovog ustavnog zakona i odredbe posebnih zakona kojima se uređuju prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina moraju se tumačiti, primjenjivati sa svrhom poštivanja pripadnika nacionalnih manjina i hrvatskog naroda, razvijanja razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među njima. Ćirilične ploče to ne rade, one ne rade ni na snošljivosti, ni na dijalogu, niti razvijanu razumijevanja, ni solidarnosti ni nacionalnih manjina u ovom kontekstu srpske nacionalne manjine, a naravno i hrvatskog naroda, većinskog naroda u državi Hrvatskoj i u gradu Vukovaru naravno. Gdje je problem? Problem leži u ovoj sabornici, problem leži u ovoj Vladi. Jučer sam istaknuo danas ću ponoviti, jer Milorad Pupovac član koalicije koja upravlja danas našom državom Hrvatskom on jučer zapomaže ovdje iz ove sabornice, najvišeg doma hrvatskog naroda, samo da ne bude ratova, kao da su sami sebe Hrvati napadali od '91. do '95., nisu. Napadali su ga pripadnici njegovog naroda odmetnuti u četnički pokret. I onda ćemo mi nagraditi tu nacionalnu manjinu postavljanjem ćiriličnih ploča, a Hrvate ćemo zbunjivati. Čim? Zbunjivat ćemo ih nekakvim nesuvislim prijedlozima zakona. Dakle, igrokaz vam neće upaliti. Ne rješava se problem, izgubili ste vi vrijeme, potrošili ste novac na tiskanje ovih materijala, kolege će ovdje raspravljati, a zapravo sve uludo, jer Marijan Živković i ostali koji su s pravom ogorčeni, s pravom ogorčeni neće imati onu satisfakciju koju moraju imati jer su dali svoje sinove da bi vi danas sjedili tu, da bi ja danas mogao ovdje govoriti s ove govornice. Slijedeći Klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnika Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedavajući, uvažena tajnice sa svojim suradnicima, kolegice i kolege, pred nama je prijedlog zakona u drugom čitanju Konačni prijedlog Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog pijeteta. Razmišljao sam ovdje o ovome zakonu i član sam odbora i cijelo vrijeme sam upozoravao na to da ovaj zakon u biti nema apsolutno nikakvu svrhu. Nema svrhu zbog toga što u Hrvatskoj nacionalne manjine imaju Ustavni zakon o nacionalnim manjinama koji se donosi 2/3 većinom koju imaju sva prava i s tim je Hrvatska i ja osobno i ni Klub MOST-a nema nikakvih problema. Međutim, ako govorimo o Vukovaru mjestu posebnog pijeteta postavlja se prvo pitanje zbog čega je se u ovome prijedlogu promijenio naziv kada se je već tradicionalno obilježavalo u Vukovaru i to su Vukovarci i cijela Hrvatska prihvatili Vukovar mjesto posebnog pijeteta. Postavlja se pitanje zbog čega je dodat ovaj naziv domovinski. To je lijep naziv, domovina, međutim zašto sužavati Vukovar na domovinu, al nije mjesto posebnog pijeteta i van domovinski. Vukovar je mjesto posebnog pijeteta u cijelom svijetu. Znači, zbog čega? Ja nisam još dobio jedan suvisao odgovor zbog čega je se promijenilo ime. Drugo, vrlo bitno pitanje da vrlo, znači ključno je pitanje ove priče, moramo se vratiti na 2013. godinu. 2013. godine u Vukovaru su osvanule ćirilične ploče, al kad govorimo o ćirilici onda ne govorimo protiv pisma ćirilice, dapače, ja sam za dvojezičnost nikakav problem u Istri, nikakav problem u drugim krajevima bilo koja nacionalna manjina, dapače, nije ovo ni udar na nacionalnu srpsku manjinu, dapače 9.000 ljudi srpske nacionalne manjine su bili u svim postrojbama i hrvatskim obrambenih snaga HOS-a i MUP-a i Hrvatske vojske kako u cijeloj Hrvatskoj tako i u Vukovaru i te ljude trebamo uvijek isticati da su nacionalne manjine, između ostaloga i Srpska nacionalna manjina dali veliki obol u obrani od velikosrpske četničke agresije. Međutim, 2013. godine bile su postavljene ploče, ali u Vukovaru trebamo gledati ploče ćirilične, ne kao pismo nego kad se postave ploče to je trijumf ćirilične, zločinaca. Ja uopće ne vidim ovdje, tj. trijumf onih koljača, to je trijumf, a poraz žrtava. I tako Vukovarci gledaju kada vide neriješene probleme tj. nepoduzimanje naših tijela kod gonjenja gdje su još uvijek na slobodi i silovatelji i zločinci. Pa tko je uostalom odgovarao za veliko srpski zločin u Vukovaru? I te ploče ćirilične trebamo ih gledati kao trijumf onih koji su pod tim pismom pjevali pjesme … šalji nam salate bit će mesa klat ćemo Hrvate. Moramo gledati kroz prizmu Marijana Živkovića koji je suđen zbog te ploče, koji je razbio ploču jel je ne može vidjet jel je dva sina izgubio. Ne možemo gledati u okolnosti Vukovara kojega proglašavamo mjestom posebnog pijeteta ako je glavni uzrok referendumske inicijative, ja sam tada bio i s ponosom ističem i koordinator za cetinski kraj gdje je skupljeno 653.000 potpisa. Pozivajući se na Ustavni zakon o nacionalnim manjinama na čl. 12. da u Vukovaru imamo neku posebnost već kada donosimo zakon, a ta bi bila posebnost da ne bude trijumf velikosrpskih zločinaca, govorimo za Vukovar. U ovome zakonu to ne rješavamo. Ključni problem posebnosti je taj problem šta mi ne rješavamo ovim zakonom osim taj ključni problem ćiriličnih ploča. Ja bih zamolio državnu tajnicu da javno odgovori rješaje li se problem ovim zakonom, ključni problem, izvor problema netrpeljivosti, izvor onoga što se događa ćirilične ploče? Ne rješava. I stoga kada govorimo o Vukovaru ne smijemo davati zakone koji će biti isključivo i samo pamfleti, mi nemao pravo na to zbog tih ljudi. I tada je Ustavni sud rekao bez obzira šta je se o referendumskoj inicijativi nalazio čl. 8. kojega ste vi ovdje prepisali, ali taj članak ne rješava taj problem. Ovim prijedlogom zakona vi u biti ojačavate postavljanje dvojezičnih ploča. Ovo govorimo o Vukovaru, o žrtvi, o simbolu otpora protiv velikosrpske agresije, a nikako nećemo ovo gledati kroz prizmu prizmu dvojezičnosti u RH. ako je Vukovar donijeli ste zakon poseban, onda se jedino može to nadograditi po pitanju Vukovara i to priznajte Ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama, gdje bi se izuzeo Vukovar čl. 8. od ovoga pitanja ili ovaj zakon povucite ili ako smo suglasni da Vukovar bude mjesto posebnog pijeteta onda promijenimo taj ustavni zakon zbog čega nije referendum raspisan po pitanju jel je na to dao Ustavni sud da ga 653.000 ljudi nešto manje od 700.000 ljudi, državljana RH je potpisalo tu referendumsku inicijativu 2013. godine. Što se nalazi u ovome zakonu? Znači u ovome zakonu kada ga prolistate u biti nalazi se kako će se obilježavati ta četiri dana u Vukovaru područje od posebnog domovinskog pijeteta kako vi kažete, ali i do danas su se obilježavala ta mjesta. Znači u ta četiri dana su se sve ovo što je ovdje napisano je se obilježavalo. Ovdje piše izgradnja i uređenje objekata, označavanje mjesta, to je sve označeno možemo označiti, koje će zastave biti na način hoće li biti Vukovarsko-srijemske i grada Vukovara, hrvatske zastave naravno. U biti vi ste ovdje stavili ono što se već događa, a niste riješili ključni problem. Odgojno obrazovne aktivnosti koje se provode, Memorijalni centri sve je to i danas tamo u Vukovaru, ali ključni problem nije riješen. Nije riješen ja znam zbog kojega razloga, to samo vi znate u Ministarstvu branitelja zbog čega, ali moramo zbog Vukovaraca i hrvatske javnosti govoriti isključivo i samo ono što se nalazi u ovome zakonu. bih vas zamolio kada rješavate pitanje Vukovara, ja imam obavezu reći jel ako se prisjećamo prisjećamo ljudi koji su dali svoje živote u Vukovaru, ako se sjetim evo u Vukovaru su dali ljudi brojni koji nisu Vukovarci. Evo ja sam ponosan na svoje Sinjane Ivicu Poljaka Sokola koji je bio zapovjednik Sajmišta, bio je Imoćanin Đerek, bio je moj Andrija … također Sinjanin. Evo spomenula je kolegica Ines Željka Manjkasa Crvenkapu koji je također heroj, koji je pronađen nedavno i jednostavno više nema nikoga od članova obitelji, umrli su mu i otac i majka, po pitanju nestalih nismo ništa riješili, a i ono to se riješi danas smo došli u tu poziciju da ih nema tko od njegovih najbližih niti sahraniti. Ja sam očekivao jer premijer je nekoliko puta je naglašavao da će s EU komisijom također, riješiti posebnost sa EU komisijom, da će Vukovar dobiti pogodnosti koje apsolutno i zaslužuje, u gospodarskom, ekonomskom i razvojnom smislu, da će biti to riješeno. U to za sada apsolutno se ne vidi. Znači to je premijer u nekoliko navrata, da će taj posebnost po ovome pitanju, ekonomskom, razvojnom, riješiti sa EU komisijom da tu posebnost bude Vukovar. Da bude i apsolutno to zaslužuje. Ja tvrdim, još jednom ponavljam, da ovaj zakon ne rješava ključni problem. Meni je žao što ovaj, kako ću ga nazvati, o Vukovaru se govori, ja, ja ne mogu podržati to jer ne rješava se problem posebnog pijeteta, ništa posebno ovdje nije navedeno. A nije ono ključno, ključno što boli žrtve Vukovara. ja sam pokušao i na Odboru za veterane, računao sam da će do drugoga čitanja doći i da ćete pokušati riješiti ono što bi trebalo riješiti, ovome zakonskom prijedlogu toga rješenja nema. Još bi evo, samo za kraj još jednom rekao, grad Vukovar zaslužuje posebnog pijeteta. U ovome zakonu apsolutno nema, nije riješen ključni problem, znači dvojezičnosti, ćiriličnih ploča i to morate priznati cijeloj javnosti i molim vas, nemojte u kampanjama mahati ovim pamfletom jer niste riješili problem koji su Vukovarci od vas očekivali jer očito, više se ova Vlada bavi hoće li Srbija ući u EU nego problem nestalih. Ne samo u Vukovaru, nego 1 871 nestali hrvatski branitelj. Očekujem od vas odgovore. Od vas bi bilo, pošto ne rješavate ključni problem dvojezičnosti, bilo korektno da povučete ovaj zakon i da nađemo trajno rješenje u razgovoru i komunikaciji i oporbe i većine i da ovaj problem napokon riješimo, a ne da varamo Vukovarce. Jer, nemojte zaboraviti kad se budu postavljale ćirilične ploče, ne znam koja će Vlada biti, da se opet ne bi iste stvari, ružne ponavljale. I još jednom ponavljam, apsolutno nemam ništa, dapače, hrvatski, tj. ustavni zakon, zove se ustavni zakon jer je dvotrećinskom većinom donesen, sad, je li ustavni ili nije, ali je organski zakon o nacionalnim manjinama jamči prava i dvojezičnih ploča i sva prava nacionalnih manjina. Ali, izuzmimo žrtvu od velikosrpske agresije, Vukovar, od tog zakona u ovome dijelu dvojezičnih ploča, ćirilici. Hvala lijepo. Sljedeći klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Marijana Balić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Dakle, pred nama je danas Konačni prijedlog Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta čije će usvajanje Kluba zastupnika HDZ-a, dakako, podržati. Značenje pojma Vukovar, barem u političkom prostoru kojeg svi mi dijelimo, ima nešto manje od političkih aktera koji taj prostor čine. Nekima je on grad heroj te predstavlja simbol otpora, žrtve, pobjede i zajedništva u Domovinskom ratu. Nekima je on kolona sjećanja i tek povremeno obilježavanje mjesta stradavanja. Nekima je on dom, prilika za dostojanstven život, za podizanje obitelji i planiranje budućnosti. Meni je, pak, Vukovar izvor najdubljih patnji i najvećih radosti. Predodredio me da zastupam i branim njegove interese i zato sam danas iznimno ponosna što ovdje imam priliku konkretizirati htjenja stanovništva Vukovara. Ovu zasluženu priliku vukovarskog kraja i pravni početak hrvatskog teritorijalnog integriteta kojeg poznajemo danas, inicirala je ova Vlada i time vratila moralni dug kojeg svaki građanin Hrvatske nosi, a koji je predugo bio zaboravljen. Svi znamo što je Auschwitz, zato što je svijet stao, ustao i obećao da takvo što neće ponoviti. Svi znamo što je Vukovar, svi to znamo, a sada je trenutak da i odlučimo što ćemo s tim znanjem. Ovaj zakon ima za cilj očuvanje trajne uspomene i sjećanja na žrtvu koju je grad podnio u Domovinskom ratu. Jednako tako, nudi okvir koji će tom gradu i cjelokupnom kraju omogućiti vraćanje na tračnice napretka hrvatskog naroda u obrazovnom, gospodarskom, demografskom i povijesnom kontekstu. Ovaj zakon nije konačno rješenje svih problema s kojima se suočavamo u Vukovaru, ali je značajan korak na tom putu. Svaki narod, svaka država imaju svoje povijesne događaje koji su utkanu u memoriju naroda. Događaji koji označavaju njegove prekretnice, žrtve, pobjede. Vukovar je upravo sve to, i prekretnica i žrtva i pobjeda. Saborski sazivi se mijenjaju, Vlade se mijenjaju, predsjednici RH se mijenjaju, međutim, žrtva grada Vukovara ostaje trajan simbol neopisivih obiteljskih tragedija, materijalizacija najgore surovosti zla kojeg čovjek može u sebi imati, no istovremeno, moj Vukovar ostaje i jest simbol zajedništva, pobjede i nade. Žrtva Vukovara nije bila uzaludna, već žrtva za vječnost, žrtva koju mnogi ne mogu ni pojmiti, cijena materijalna i duševna koja se ne može ni izračunati. Vukovar je u samim temeljima suvremene i demokratske Hrvatske. Svaka suza puštena u Vukovaru i zbog Vukovara urodila je blagodatima koje danas cijela Hrvatska uživa od 1991. do danas. Zato sam i uvjerena da ovaj zakon potreban hrvatskom društvu i vjerujem da svi građani RH, svi Hrvati diljem svijeta, svi koji su sudjelovali u obrani grada Vukovara, svi oni koji su iz Vukovara prognani, svi oni koji su se u Vukovar vratili pozdravljaju njegovo donošenje. Ovaj zakon ujedno jasno demonstrira presedanski napredak hrvatskog naroda u posljednjih 30 godina. Poštovane kolegice i kolege, Vukovarcima i Vukovarkama, hrvatskim braniteljima i svima onima koji nisu više s nama vratimo zasluženo mjesto i poštovanje koje su svojom žrtvom bespogovorno zaslužili. Iskažimo to složnim donošenjem ovog zakona kao zalogom trajne skrbi za gradom koji je doslovno umro da bi Hrvatska živjela. Hvala lijepo. Slijedeći Klub zastupnika je onaj Nezavisne liste mladih u ime koje će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Panenić. Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Ono što govoreći o ovim zakonima predlagatelj donio ovdje pred nas moramo samo reći da spada, pripada u one zakone kojima HDZ pokušava cjelokupnu povijest Domovinskoga rata prisvojiti sebi. I uvijek je i sada je Klub HDZ-a kroz emotivan govor zastupnice Marijane Balić koja osobno je proživjela to pokuša predočiti stvarnost da je zapravo HDZ to, to je Marijana Balić govorila sada, nije govorio Klub HDZ-a govorila je Marijana Balić jer ona je ta koja je tamo proživjela i svaki tko je Vukovarac i onaj svako ko se borio za Vukovar i svako ko dao obol pa i oni svi koji su i neznani doprinijeli jako puno, svi oni trebaju se ogledati u ovome i vrlo je teško komunicirati kad u određenom periodu, sa određenom nakanom se ide nešto pripremati i prikazati da nakon toga život u gradu Vukovaru, obol prema onima koji su dali svoj život ili stradanje za grad Vukovar će biti značajnije i bolje. Ministarstvo i Vlada su jasno iskazali to da nema osiguranih dodatnih sredstava u proračunu kojima će se financirati aktivnosti, sve su postojeće aktivnosti. Kao što sam rekao u replici na izlaganje predstavnice ministarstva, zašto se promijeni naziv, zašto je odjedanput domovinsko toliko postalo važno ako je lokalna vlast rekla mi smo mjesto rekla posebnog pijeteta. Odjedanput treba još naglasiti, moramo još na neki način predlagatelj želi još više prisvojiti još sebi na neki način dati povijesnu važnost, ne uvažavajući ono što su ljudi koji u Vukovaru, koji zastupaju interese građana Vukovara sami odredili. Još mi je teže gledati, kad evo proteklih dana gledamo da su određeni branitelji pronađeni ekshumirani, identificirani koji su braneći Bogdanovce kao sastavni dio obrane grada Vukovara dali svoj život, a na kraju 10. studeni kad je dan pada Bogdanovaca ne pripada danima obilježavanja mjesta posebnog pijeteta. Zašto je izostavljen, zašto su Bogdanovi izostavljeni? Vidimo da se u zakonskom prijedlogu i spominju kao mjesto koje je obuhvaćeno, jasno će naznačava jedino se ne stavlja u obilježavanje, vjerojatno jer nije izgledao zgodno, pali su ranije, pali su 10. studenoga, nisu pali kasnije kad je je dijelovi grada Vukovara popadali, pa su u kontinuitetu, nego jednostavno pali su ranije, pa bi netko gleda kako da ih sada stavim ne pripada imamo jedan razmak ono kako ćemo to zbrojiti. Ne znam koji bi drugi razlog Znači Bogdanovci nemaju posebnu pažnju. Onako kako će lokalna samouprava u najboljoj svojoj namjeri organizirati tako će i biti, tako je bilo dobro i do sada. I obilježavali su i bili su ponosni, isto su bili, osjećali se kao mjesto posebnog pijeteta, pijeteta, iskazivali su taj pijetet, ali zakonski prijedlog njih ne prepoznaje. Ne prepoznaje ni sve one koji su davali doprinos obrani grada Vukovara nego je zakonodavac to suzio. onaj dio koji njemu odgovara. Negdje proširuje gdje može si neku korist ostvariti, negdje sužava, znači poigravamo se sa činjenicama. I onda kad treba voditi riječ je zakonitosti onda je bilo shodno u ovome prijedlogu zakona navesti da sve što se obavlja u svrhu izgradnje, uređenja, održavanja tih mjesta mora se provoditi, stoji izričito provedbom postupaka javne nabave. Ja vas pitam, a što da nije u ovom zakonu ova odredba stavljena, kako bi se provodila javna nabava? Pitao vladajući HDZ kako biste vi proveli javnu nabavu da nema ove odredbe? Kako biste nabavljali nešto? Na koji način, jel postoji neki drugi način da javna tijela nabave nešto? Nešto ispod žita bi bilo možda ili tak, pa bi to možda narušilo. Znači to je, posebno ste se obratili sebi. Obratili ste se na način i mi moramo biti svjesni da ne možemo mešetariti nego mora biti u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Mora biti, meni je ako postoji Zakon o javnoj nabavi koji se odnosi na sva javna javna tijela, jel u ovom zakonu treba imati specialis jednu odredbu kojom ćete naglasiti morate nabavljati postupkom javne nabave. Jel ćemo u svaki zakon staviti što god se odnosi na to, moramo provedbom postupka javne nabave to obavljati. Meni je upečatljivo, jednostavno je upečatljivo kako ste u strahu od sebe napravili ovu odredbu. Ali niste se zato u onome dijelu koje su naglašavali neki prije mene osvrnuli na ono što je možda Vukovarcima puno važnije, a to je ako treba označiti koje mjesto posebnog pijeteta kako će izgledati ta oznaka? Postavljam pitanje, da li će biti moguće u nekom budućem vremenu dvojezična? Niste naglasili da će biti latinična i na hrvatskom jeziku, niste se usudili zato što je to suprotno od politike Andreja Plenkovića. Ali s time jasno vam je kao što je davno u Gradskom vijeću grada Vukovara složena koalicija sa SDSS-om tako i ovdje ostavili ste jedan jedan prostor u kome jednog dana potencijalno na mjestu posebnoga pijeteta stojati isto tako i oznaka koja će ćirilična i na srpskom pismu možda upravo upravo narušiti one koji bi trebali najviše na tim mjestima obilježavati stradanje. To se niste usudili. Niste se usudili čak ni naznaku stavit dajte nemojte na tome mjestu, to je posebno, ima posebno emotivan trenutak i posebno emotivno mjesto koje se događa, ali ne to ne treba staviti. Ali oko javne nabave vrlo ste bili izričiti u tome. A čak ste i detaljni da posjetitelje dijelite na učenike i ostale, znači imaju učenici koje stvarno želimo da se prenosi znanje, a svi ostali su branitelji koji dolaze iz drugih dijelova Hrvatske ili ko zna iz svijeta, oni su ostali. Znači postoje, samo radite na neki način ne znam to je jedna igra kojoj se pokušava kroz ovo stalno naglašavati pa ćemo jednu skupinu malo naglasiti pa da budu nam zahvalniji pa ćemo drugu naglasiti, svaku ko dođe na područje grada Vukovara odati počast žrtvi grada Vukovara on ima isti naziv. Ako ćemo reći da su posjetitelji, svi su posjetitelji od onoga najmanjega djeteta do onoga najstarijega iz bilo kojega područja Hrvatske ili svijeta da dolazi i nemojte razdvajati. Upravo Vukovar treba biti mjesto spajanja, a ne mjesto razdvajanja. Ali možete imati razdvajanje, to sam i postavio već pitanje, što će se dogoditi u onome trenutku kada dođe moguće evo Aleksandar Vučić u posjet Vukovaru pa ćete istaknuti stranu zastavu delegacije kako ste ih naveli i onda ćete imati zastavu Republike Srbije na mjestu označavanja posebnog pijeteta. I volio bih vidjeti kako ćete to pojasniti, kako će naš sadašnji premijer Andrej Plenković reći da je to sve prihvatljivo. Ali neće vam to biti teško oblikovat jel najveći naglasak, dobro jedini po meni novitet odnosi se na Vijeće za domovinski pijetet, mir i razvoj, kada pogledamo po sastavu jel pripada Vukovaru? Ne, ono ne pripada Vukovaru jel od 17 predviđenih članova 12 pripadaju su predstavnici vladinih ureda, tijela, institucija, institucija, 1 predstavnik županije, 1 predstavnik grada i 3 su predstavnici udruga. Sveli ste upravo one koji su u gradu Vukovaru oni koji su stradali oni koji trebaju predstavljati, stvorili ste od njih manjinu, od tih ljudi ste stvorili manjinu. Umjesto da oni budu ta većina koja će imati snage, imati načine i kroz takvo vijeće artikulirati svoje potrebe, artikulirati ono što je stvarna želja građana Vukovara, ne, mi ćemo ovdje imati predstavnike ja bih rekao najviše s područja Zagreba jel svi nekako kada dođemo ovdje tu smo, možda taj mentalni sklop onda preuzmemo svi skupa, razmišljamo svi institucionalno i onda ćemo o gradu Vukovaru sa ove udaljenosti ti predstavnici oblikovati kako će bit obilježavanje stradanja, obrazovanja. Pa vi se ne možete dogovoriti ni oko kurikularne reforme, a naveli ste da će ministarstvo nadležno za znanosti i obrazovanje izrađivati materijale. I ja se bojim jednog dana da će ti materijali jednostavno izgubiti onu snagu da pokažu što je bila stvarna obrana i što je stvarno bilo stradanje grada Vukovara i građana Vukovara i svih onih koji su se pridružili u toj borbi, jednostavno politika će to ispeglati i na kraju će to biti jedan materijal koji ne da neće biti edukativan nego će biti kompromisa između političkih opcija koje i sada čine vladajuću većinu. Ja bih volio vidjeti kakav bi to materijal izbacile ove godine nek ga izbaci Ministarstvo znanosti i obrazovanja pa da čujemo na to komentar predstavnika srpske stranke Milorada Pupovca nek se o on očituje o tom materijalu jel mu prihvatljiv. Onog trenutka da on kaže da je prihvatljiv onda je sve ovo što je ovdje navedeno sigurno izgubilo smisao koji su tražili građani Vukovara. A da ne kažem da pitanja obilježavanja institucija, dvojezičnosti, suživota niste niti dotaknuli s ovim nego ste samo napravili jedan zakon koji ste od one najave do realizacije izmijenili u cijelosti i na kraju stvarno kako su evo rekli neki prije mene, imat ćete jedan pamflet pa ćemo onda vidjet. Možda će biti interesantno vidjeti jer ovlaštenog predlagatelja ministra Tomo Medveda s jedne strane kao kandidata za zamjenika HDZ-a i gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu s druge strane pa oni će možda evo upravo i u tome bit će još jedan adut u rukama tko je zaslužniji za grad Vukovar. I nakon ovoga će slijediti još jedan zakon, opet će biti o bolnici prebacivanje, država će prihvatiti. Ali da dođete sada u bolnicu da nešto ozbiljnije treba tamo napraviti ono što će vam reći, nemamo takav specijalistički materijal, ne možemo provesti nešto. Znači uopće ne gledate stvarni sadržaj nego samo formu, samo forma i ta forma uništava, ne Vukovar, uništava i cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju i sva ta područja jel se niko ne želi baviti sa onim rješavanjem konkretnih stvarnih problema koji će spriječiti da se odseli jel jednog dana kada Vukovar bude raseljen i već sada je pao ispod 20.000 stanovnika onda će stvarno biti potrebe da i u ovaj zakon ugradite i značaj onih koji su živi, koji ostaju u Vukovaru i koji se pate i nakon svih stradanja koja je bila u ratu. Hvala lijepo. Slijedeći klub zastupnika je onaj GLAS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Rado bih pozdravio i ministra u ime predlagatelja, ali eto predizborna kampanja u vladajućoj stranci uzima danak, pa nije danas mogao biti s nama. Pregledavajući pomno materijal koji prati ovaj prijedlog zakona možemo vidjeti da predlagatelj između dva čitanja nije uvažio ni jednu jedinu primjedbu ili sugestiju iz rasprave izrečene u ovome visokom domu prilikom prvog čitanja. Izmjene koje su prihvaćene to su nomotehničke ili tehničke i u ničemu ne mijenjaju, apsolutno niti na konceptu, niti na očekivanim učincima od ovoga zakona. Zakon je zapravo promašaj jer tema stradanja i našega duga prema Vukovaru nije uspjela, što je samo po sebi paradoksalno, izazvati međusobno razumijevanje pozicije i opozicije, konsenzus i dogovor, čak štoviše, nitko iz opozicije nema ništa lijepo reći o ovom zakonu. To je strašno, to je loše, to samo po sebi već svjedoči da zakon nije dobar jer ovo nije zakon o bilo čemu, to je zakon o nečemu što je zajednička vrijednost i jedna uporišna točka suvremenog identiteta čitave nacije. Zar ne bi bilo pametnije ako je ideja već postajala da se Vukovaru oda posebno priznanje posebnim zakonom, da se stvore posebni uvjeti ne samo za odavanje počasti za njegovu žrtvu u povijesti nego i za otvaranje prozora i vrata prema budućnosti da se ovakav jedan zakon komunicirao između svih političkih aktera kako bi on doista imao onda uporište u općemu stavu. Jer nema nikoga zdrave glave i čista srca ni u ovoj dvorani, a vjerujem ni na ulici koga kada biste pitali jesmo li ostali dužni Vukovaru i Vukovarcima svojim nečinjenjem i politizacijom toga pitanja i želimo li svi zajedno taj dug vratiti jednom gestom koja će imati trajan karakter, a prije svega u podizanju kvalitete života živih, svi bi rekli da mi to želimo. Samo naravno ne dobronamjerno, al to su oni koji ni u vlastitoj kući nemaju razloga za slavlje, koji u vlastitoj obitelji ne vide razloga za širenje širenje razumijevanja i ljubavi, pa onda ni u politici ne vide ništa dobro, samo oni bi možda imali disonantni ton. Pa kažem, svi ljudi čista srca i zdrave glave stali bi iza jedne ideje koja bi bila novi vjetar života u jedra grada heroja. Mislim da je trebalo poći od temeljne stvari kod određivanja koncepta ovakvog jednog zakona, a to je što su Vukovarci koji su stradali u ime čitave zemlje zapravo htjeli? Htjeli su vrlo bazične stvari, htjeli su najosnovnije što pripada svakom čovjeku, htjeli su život, slobodu, pravo na sjećanje, pravo na to da im nitko ne dira sretnu mladost na Dunavu ili maloj Adi, pravo da žive u svojoj različitosti, pravo da rade, sve to je velikosrpska okupacijska čizma pokušala uništiti. Vukovar je vjerojatno jedini grad u Europi koji je nakon Drugog svjetskog rata osjetio takvo stradanje i bestijalnost nečije mržnje i nemamo u tome premca. Naravno, on sa mnogim našim gradovima i mjestima dijeli tugu i nevolju žrtve, kao i sa Srebrenicom koja je simbol svoje vrste, ali nema grada koji je tako bio zgažen kao što je Vukovar, samo oni koji su ga gazili zaboravili su da grad ne čine zgrade bez obzira što je to okvir u kojemu se stvara život, nego ljudi, a ti ljudi su preživjeli uz sve one koji su poginuli i dok god je tih koji su preživjeli i gdje god oni bili Vukovar živi. E sad, što smo mi mogli napraviti? Jesmo li te njihove, njihova htjenja i njihove želje koje im je netko htio uzeti na pravi način prepoznali i reminiscirali ili je zapravo ovo prigoda za politizaciju da na neki način umirimo vlastitu savjest za nečinjenje više od 20.g.? RH se branila i obranila na dva načina. Jedan je vojno redarstvenim akcijama, a drugi je mirnom reintegracijom. I na jedno i na drugo možemo biti ponosni jer smo odbacili ideju mržnje, ideju rata, ideju smrti i htjeli smo slaviti ideju mira, ideju života. Po tome što je Vukovar zajedno sa čitavim istočnim Podunavljem, dakle i Baranjom i zapadnim Srijemom, oslobođen na miran način, pokazali smo nešto na što svi možemo biti ponosni i to treba ugraditi u koncept, dakle ideju života, kulturu života, kulturu mira. Da, sva mjesta koja su bila mjesta stradanja treba obilježiti dostojno i dostojanstveno i omogućiti svima koji žele odati počast i pijetet da to rade na uređenim, jasno jasno označenim i naravno, informativno opremljenim mjestima. Da kad dođu tamo, znaju gdje su došli i što se tu dogodilo. Ali, jednako tako, ne možemo i ne smijemo misliti samo na sebe i na one koji ne znaju, nego i na one koji su tamo ostali i koji tamo žive. Jesmo li ovim zakonom premjestili jedno tijelo ili ustanovu državne uprave u Vukovar? Da bude tamo, da Vukovarci znaju da nije država samo Zagreb. Što smo napravili da njima kvaliteta života bude bolja? Nismo mnogo, mi možemo govoriti jedno ili drugo, vladajući ili opozicija mogu sada raditi kakve god hoće ekvilibristike, ali nismo napravili puno. Sama činjenica da je u posljednjih 5 godina iz Vukovara otišlo 5 tisuća ljudi je zapravo porazna. Znam da je to i tako slično na mnogo drugih mjesta. Ali, naša je dužnost bila da Vukovar i mjesta takvog tipa budu zadnja mjesta s kojih će ljudi odlaziti, a ne prva. Što smo napravili da Vukovaru vratimo, barem onima koji tamo žive i koji rastu, koji se rađaju, koji žele u njemu ostati i koji razmišljaju da li da odu ili da ostanu, da ipak odluče da ostanu? Zadnji put sam spomenuo, mogli smo u Vukovaru osnovati sveučilište, kampus, učiniti ga gradom obrazovanja, mladosti, sreće, radosti. Mogli smo Vukovar pretvoriti u festivalski grad i jači nego što je sada. Ti mali festivali koji se održavaju, oni su točke na vremenskoj crti godine koji prekratko traju. Kultura i umjetnost su radost života. Mogli smo i trebali smo jer je Vukovar sam po sebi bio, između ostaloga, najljepši barokni grad. Bio je mjesto susreta različitih civilizacija, još od 13. st. to je grad kojega nastanjuju došljaci, gosti, kako se pisalo u Povelji hercega Kolomana. Stranci koji su ga zavoljeli i ostali. Svi oni koji su htjeli biti tamo imali su okvir i ostavili su snažan pečat. Predlažem vam, kad sljedeći put odete u Vukovar, otiđite i u Gradski muzej u Vukovaru. Pregledajte tu liniju povijesti koje je fenomenalno prikazana. Naučite nešto o tom Vukovaru i Vukovarcima u zadnjih 1000 godina ili i više pa ćete ga sigurno i više poštovati i bolje razumjeti. I onaj dio postave muzeja koji govori o njegovom stradanju, o pokušaju da ga se ubije, a zapravo ga se uspjelo raniti, ali tu te rane zacijelile zahvaljujući živima koji neće dozvoliti da se zaborave mrtvi. Ali jednako tako, u Vukovaru treba obnoviti i stara groblja. Sramota je da u centru grada postoje groblja gdje su izvaljena grobne oznake, ploče. Svaku kuću koja je svjedočila život i kulturu treba obnoviti, vratiti dušu, koju je netko htio istisnuti, istjerati i ja mislim da nije uspio. E sad je pitanje na nama hoćemo li u tome pomoći ili ćemo od nemoći, stavljajući na stol prijedloge koji će nas podijeliti, a dijele nas. Ili one koji će proraditi zapravo u nama, ljudskost, dovoljno snažnu da onima koji ostaju živjeti u Vukovaru i koji će se tek roditi u njemu bude na ponos i diku gdje jesu. Ali, ne samo to, nego i na korist da ostanu tamo. Znam da opterećuje, priča o nestalima, nepronađenima, onima za koje se traga, nažalost poslije svakog rata ima i takvih. Ima i onih koji se nikad ne nađu jer rat je najveće zlo. I Vukovar je upravo dokaz toga i znam da opterećuje i to da na slobodu šeću mnogi za koje se može uprijeti prstom da su nešto napravili, a da za to nisu odgovarali, neko zlo. Ali, isto tako moramo znati, 110 pravomoćnih presuda je doneseno za zločine počinjene u tom dijelu Hrvatske u 23 velika sudska postupka. U jednome trenu doći će točka kad više neće biti ni materijalnih dokaza ni živih i moramo i na to biti spremni jer će povijest otići u povijest, prošlo, budućnost će se već pretvoriti u prošlost. Naša je zadaća da spriječimo da ovaj broj od 5 tisuća onih koji su otišli u zadnjih 5 godina raste. Da tom Vukovaru, našem gradu, gradu svakoga od nas koje puna srca i koji suosjeća sa tim stradanjima dademo bolje mogućnosti za život nego drugdje. To je jednako trebalo primijeniti onda i na sva ratom stradala područja jer su nam sva demografski opustošena. Sad su još uvijek srušena, to je onaj dio i ona strana Hrvatske koja pokazuje koliki je zapravo naš dug. I u samome Vukovaru još uvijek ima ruševina. Žao nam je što niste prihvatili sugestije i što niste na ovoj temi raširili krila nego se suzili samo i isključivo na to da će za ovaj zakon glasovati praktički samo vladajuća koalicija a da niste našli načina da na ovako jednoj važnoj temi izgradite suradnju, razumijevanje, a onda i konsenzus sa opozicijom. Hvala. (HDZ)** Sljedeći klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Vukovar ima svoj zakon, to je Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara od 8. svibnja 2001. godine znači u vrijeme vlade premijera Račana. Što taj konkretan i vrlo jasan zakon donosi? Njime se određuju poticajne mjere za ubrzanu obnovu i razvoj grada Vukovara i otklanjanje posljedica razaranja građevina i drugih posljedica nastalih tijekom Domovinskog rata. Obnova i razvoj grada Vukovara od interesa su za RH. A onda se detaljno nabrajaju i poticajne mjere za obnovu i razvoj grada Vukovara, a one se odnose na točno 10 točaka. 1. ratom razorena ili oštećene građevine, poslovne i stambene objekte, infrastrukturu i drugo, razminiranje, povratak prognanika i izbjeglica. Evo zaustavit ću se malo kod ove 3. točke, sve je to napravljeno. Ratom razorene i oštećene građevine su popravljene, grad Vukovar danas izgleda prekrasno, sve su zgrade nove, osim Vodotornja, tamo se valjda još niste uspjeli dogovoriti koliko uzeti, razminiranje obavljeno, prognanici i izbjeglice su se vratili, ali su samo u mandatu ove Vlade njih 4.000 otišli iz grada u svoje novo progonstvo. nisu izbjeglice i prognanici zbog djelovanja agresora nego zbog djelovanja ove Vlade koja im nije bila u stanju osigurati uvjete da u gradu ostanu i da u gradu sretno žive. Doživjeli su svoje drugo progonstvo. O tome bismo trebali govoriti i taj problem bismo trebali rješavati. Nadalje, zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, uvođenje informatičkih tehnologija u sva područja gospodarstva, društvenih djelatnosti državne uprave i lokalne samouprave, tehničko tehnološku modernizaciju, obrazovanje, razvoj poduzetništva, prevenciju ekoloških incidenata itd. Zakon ovaj predviđa i osnivanje fonda i sredstva za financiranje obnove, sredstva dolaze iz kapitalnih prinosa iz državnog proračuna od kredita, donacija i ostalih izvora. Osniva se Savjet za obnovu i razvoj grada Vukovara i fond, osniva se dakle fond, sjedište fonda je u Vukovaru, a sredstvima za obnovu i razvoj grada Vukovara raspolaže upravo taj fond i za svoj rad taj fond odgovara Vladi RH i Hrvatskom saboru. U tom zakonu se posebnim mjerama potiče osnivanje i razvoj obrta, zadruga, malih i srednjih trgovačkih društava. Studenti sa prebivalištem na području grada Vukovara imaju pravo na dodjelu stipendije, obveznici poreza na dobit oslobođeni su od plaćanja poreza na dobit do dana prijema RH u EU jer kasnije to ta pravila više neće dopuštati. E sada imamo ovaj zakon, u njemu se ne traže baš nikakva sredstva, on ne predviđa nikakva sredstva. Pa šta će nekakav zakon, kakva korist od tog zakona ako on ne košta ama baš ništa, on je onda čista deklaracija?

„poseban domovinski pijetet u smislu ovoga zakona predstavlja posebno poštovanje prema poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata“, a onda se određuje i područje u čl. 5. „područje posebnog domovinskog pijeteta iz čl. 1. ovog zakona obuhvaća područje grada Vukovara i naselje Bogdanovci i Općinu Bogdanovci“, dobro. A šta je sa Pakracom, šta je sa Škabrnjom, šta je sa Nadinom, šta je sa Slavonskim Brodom, šta je sa svim ostalim mjestima? Znate onom kom su roditelje ubili u Nadinu pa njemu je Nadin mjesto posebnog pijeteta. Onome čiji su stradali u Škabrnji njemu je Škabrnja mjesto posebnog pijeteta. Pa ne može se to svesti samo na jedan grad. Pijetet se osim toga ne može određivati zakonom. Pijetet ili postoji ili ne postoji, ali za Vukovar svakako postoji pijetet i sad time što mi donosimo zakon i zakonom tjeramo ljude da osjećaju pijetet, pa mi taj pijetet umanjujemo. Ja mislim da nema čovjeka u Hrvatskoj, ali i u cijelom svijetu koji ne osjeća pijetet prema stradanju Vukovara i nikakvim zakonom to ne treba propisivati. Ovaj zakon dakle neće donijeti ništa. Hoće li se sutra kada mi izglasamo taj zakon o Vukovaru živjeti bolje, hoće li neko dobiti veću plaću, hoće neko dobiti novo radno mjesto? Ništa, čista deklaracija, prazan tekst. Vi dakle od Vukovara radite mauzolej, radite grobnicu, a ne pomažete tome gradu koji je duboko podijeljen. Tamo hrvatska djeca idu u hrvatske škole i vrtiće, srpska djeca u srpske škole i vrtiće, tamo se nitko ne druži, tamo nitko ne dolazi. To je grad iz kojega se odlazi, kojeg se napušta. Ovaj zakon je zastor, to je sipino crnilo koje treba zamračiti prostor i sakriti istinu o Vukovaru koja još nije ispričana do kraja. Npr. mi još uvijek ne znamo zašto je kod Marinaca prekinut proboj prema Vukovaru, a taj je proboj trebao osigurati koridor da se izvuku djeca i ranjenici. Ne znam, zašto je to napravljeno? Priča se da je to napravljeno zato da bi Vukovar što više stradao i da bi se ubrzalo priznanje Hrvatske. Ali, činjenica jest da je proboj prekinut. Tu istinu trebamo saznati. Bez te istine bilo kakve zakone je glupo donositi. o tome možda svjedoči i Dedaković Jastreb. Zašto su ga pretukli? Zapovjednika obrane Vukovara su pretukli odmah nakon rata. Pa tko ga je pretukao? Vlasti HDZ-a. Zašto? Jer je htio reći istinu. Ma mislim, on, zašto su ga pretukli, on se nikada nije usudio reći jer bi ga valjda opet pretukli pa šuti do dan danas. imam snimka, telefonskog razgovora od predsjednika Tuđmana moli pomoć, pošalji, nemamo oružja, nemamo municije, nema se čime braniti. Predsjednik Tuđman mu kaže pošaljite faks. Ali, predsjedniče pa mi ovdje nemamo faks, pa mi nemamo struje, pa mi se ovdje borimo za goli život. A onda ništa. To je istina o Vukovaru. Pa zašto niste pijetet tada osjetili prema Dedakoviću? Fred Matić koji kaže, pa nisam toliko stradao u onim četničkim logorima koje sam prošao koliko sam stradao od šatoraša. Pa što ti šatoraši prema tom branitelju, heroju Vukovara nisu osjetili pijetet? Glavašević je u svojim izvještajima pisao, optužujem Sabor, tadašnju Vladu, predsjednika republike i govori im, izdali ste Vukovar. Izdali ste te ljude koji tamo ginu. Vi ste na toplom, oni se smrzavaju. Vi ste siti, a oni gladni i još ste onemogućili proboj preko Marinaca. A onda su njegovog sina ti isti šatoraši vrijeđali godinu dana i napadali. To je pijetet. Znate zašto, zato što je on uspio, školovao se, govori nekoliko jezika predavač je na fakultetu, sve ono što oni nisu i što nikad neće biti pa da mrze. To govori o cinizmu, hipokrizi, o lažnom pijetetu koji vi nama ovdje nudite. Gledajte, ja mislim da bi bilo puno pametnije da se u Vukovaru osnuje jedan sveučilišni kampus. Jedan međunarodni centar za mirovne studije pa da ploče tamo ne budu samo latinične i ćirilične nego i ploče na hebrejskom jeziku i na japanskom pismu. Ja ne znam grad koji ima ovakav zakon. Volgograd, tadašnji Staljingrad, tamo su Rusi izgubili 750 tisuća vojnika i još 40 tisuća civila. a Nijemci, Rumunju, Talijani i Hrvati, ustaše koji su napadali taj grad u toj fašističkoj koaliciji, imali su 740 tisuća mrtvih i ranjenih i 110 tisuća zarobljenih. Dresden razoren je do temelja, 250 tisuća mrtvih, to je najbombardiraniji grad u II. Svj. ratu, a nije bio nikakav vojni cilj, tamo niti je bilo vojne industrije niti je bilo vojske. To je bila čista odmazda pa ako je neki grad zaslužio da bude mjesto pijeteta, onda je to valjda Dresden, bez obzira što je bio na fašističkoj strani, ali njegovi stanovnici to nisu bili. E sad, Hirošima je zanimljiva. Ona je proglašena mirovnim gradom spomenikom, mirovnim gradom. Imala je 200 tisuća mrtvih u padu atomske bombe, a gradonačelnik na godišnjicu pada bombe drži govor koja se zove Deklaracija za mir. To bi imalo smisla. Izučavanje mira, izučavanje strahota rata, da tamo dolaze mladi iz cijeloga svijeta, da shvate da rat donosi nesreću ne samo poraženima, nego i pobjednicima jer i oni stradaju. Naša budućnost je u miru, a ne u stalnim, stalnim, neprestanom vraćanju na rat. Pročitajte knjigu, izvrsnu knjigu prof. Jovića Rat i mit, saznat ćete puno toga. Prekrasna knjiga, ali mi njegujemo kult žrtve, to je naša svakidašnja jadikovka, Hrvati kao vječita žrtva kroz povijest. Uvijek i svugdje. Hrvatska bi trebala biti moderna otvorena država, zemlja koja privlači, a ne zemlja iz koje se bježi. Ali, očekivati od HDZ-a da stvori takvu Hrvatsku, stvarno, ali stvarno bi bilo previše.

zakona o posebnog pijeteta grada Vukovara. Smatram da ovim zakonom ne rješavamo ključni problem, to je problem da Vukovar, ne smijemo žrtvu Vukovara nikada zaboraviti. Oprostiti je ljudski, ali zaboraviti ne možemo. Ovim zakonom ne rješavamo ključni problem, a taj problem da ćirilične ploče u Vukovara su biti trijumf zločina, neljudskosti, mržnje, velikosrpske politike zajedno sa tadašnjom JNA-a pod zvijezdom petokrakom koja je napravila sa četničkim obilježjima najveće zločine. ovim zakonom se to ne rješava. I nitko nema pravo docirati i uspoređivati žrtvu Vukovara sa ne znam koji su se gradove nabrajali jer Vukovar nije napadao i Hrvati nikoga. Nisu zaslužili tu odmazdu od jugofila u to vrijeme, a ni od srbočetnika koji su se udružili. Hrvati su samo tražili svoju slobodu i mi nemamo pravo zaboraviti Vukovar. A ćirilične ploče, ćirilica nije problem, ali ćirilične ploče u Vukovaru su trijumf zločina, krvoloka koji šetaju slobodno jer jer hrvatske tijela gonjenja ne poduzimaju ništa da se ti ljudi osude. Mrtve kosti još nismo našli.

11,11 je prošlo idemo dalje sa klubovima zastupnika. Gospodin Ivica Mišić će govoriti ispred Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika. Izvolite gospodine Mišić. Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Pričati o Vukovaru danas kao Vukovara posebnog pijeteta o gradu koji je nekada bio uzor ljepote i razvoja gospodarstva. Danas pričati o Vukovaru, a ne spomenuti prijeratno stanovništvo u Vukovaru, prije rata u Vukovaru je živjelo 47,2% Hrvata, 32% Srba i 21% ostalih Mađara, Čeha, Rusina. Vukovar kao industrijski centar u bivšoj državi je bio jedan od možda možemo slobodno reći jedan od najrazvijenijih gradova u Hrvatskoj. Dolaskom devedesete godine i početkom rata u Vukovaru HDZ je pobijedio na izborima, međutim nije imao utjecaj nikakva u to vrijeme u odlučivanju u Općini Vukovara, tada su većinski bili Srbi i oni nisu prihvatili tada Ustav RH. Zamislite nisu većina u gradu, upravljaju gradom, upravljali su čitavim gradom, da ne kažem da su svi bili 90% direktori od Borova i svih ostalih institucija koje su tada djelovale u Vukovaru. Pošto Srbi nisu prihvatili Ustav dolazi znamo sami od barikada Srbi sa četnicima jugo vojskom JNA-a arkanovci, šešeljovci opsjedaju Vukovar. Na Vukovar je išlo negdje oko 1600 tenkova otprilike 80.000 srbočetničke jugoslavenske narodne armije su napadali sa svih strana i taj grad pretvorili kao Drezden u II. Svjetskom ratu, jednostavno u jedno groblje čitavog grada. Morate znati kada o tome govorimo kada je u pitanju Vukovar koliko je u Vukovaru poginulo ljudi, poginulo je 3.210 Hrvata, 18.000 je ranjeno, 86 djece je ubijeno u Vukovaru, sada zamislite 86 djece, 54 djece manje ispod 10 godina. O tome se šuti, nekada se negdje i progovori, ali za ovom sabornicom još uvijek niko ništa na taj način nije rekao. Slušajući kolegicu Balić, ja joj čestitam na govoru koji je onda govorila ispred mene kao prva, ona je sama evo djevojka, djevojčica vjerojatno mlada ostala bez oba roditelja u Vukovaru i onda kolege i kolegice, kolege su ovdje spominjali mržnju. Da li postoji mržnja, kako suživot napraviti sa Srbima? Naravno da postoji, žalosno, naravno žalosno ali postoji. Zbog čega postoji mržnja? Naravno da nisu svi Srbi krivi za tu okupaciju Vukovara, to ne možemo kolektivno osuditi, ali srpske, stranke srpske u Hrvatskoj, Srbija kao država se morala ispričati iskreno za sve zločine koje je napravila. Nikada ni do dan danas to nisu napravili sa pravom iskrenošću, da mržnja prestane, da mržnje nema. Ubijete mi roditelje i još tražite ćirilicu u Vukovar i to nasilno pod uvjetom, nismo demokratski narod, nismo demokratske stranke, mi smo ustaše kao što je kolega maloprije rekao kad su ustaše napadale i na Rusiju. Nismo sklonili četničke spomenike, nismo osudili petokraku. Zašto? To si i sam postavljam pitanje. Zašto poslije 30 godina to nije osuđeno? Zamislite spomenik četnički u Borovu Selu, tamo ti ljudi koji su pobili ovih 86-tero djece 3.000 ljudi i više je ubijeno i oni imaju hrabrosti staviti taj spomenik. Pa molim vas šta bi se desilo nekom u bivšoj Jugoslaviji da je stavio neki ustaški spomenik. Taj više ne bi bio živ ili bi završio na Golom otoku, naravno bagerima i ostalim prijetnji i sve drugo. Ja smatram da bi i da je to bilo u redu u to vrijeme i to ne treba favorizirati, ali gospodo petokraka, četnički spomenici danas biti u Hrvatskoj je sramota. To je najveća sramota svih vlada koje su bile, ovo što je ova Vlada napravila zahvaljujem se to je trebalo već i davno, ali to u nas je proces valda da treba 100 godina da neke stvari napišemo, da u našim udžbenicima djeca još uvijek ne uče kompletnu povijest. Šta se to dešavalo, zbog čega? Danas pričamo o kažemo mržnja, ponovit ću naravno da nije lijepo mrziti, nije lijepo ne voliti nekoga uvijek je lijepo u ljubavi živjeti. Kako živjeti u ljubavi kad i danas pojedinci u Vukovaru i u Borovu Selu, to gledamo, vidimo na koje kakvim portalima pjevaju četničke pjesme. Hodaju po Hrvatskoj, u Hrvatskoj imaju slobodu i onda kažu još ugroženi smo. Jučer sam govorio malo o Bosni gdje hoće u Srpskoj Republici zemljište oduzeti Hrvatima. Ja kao čovjek nisam nikad se bavio politikom prije, danas jesam tu, želim govoriti ono što mislim, na mene nema nitko utjecaj niti jedna politička stranka, podržavam evo u ovom slučaju HDZ-u dao sam ruku, mislim da su neke stvari pokrenute, naravno nisu dovoljno. To treba raditi na tome. Kaže popravljene su zgrade, Stazić, vratile se izbjeglice, otišle izbjeglice, pitamo se da li zgrade čine nešto, zašto su otišle izbjeglice. Nije sve ekonomski problem, problem je gospodo kad i ja sam dođem u Vukovar koji sam dolje živio, koji sam slušao, koji sam gledao taj kompletan rat, je problem što vi, Vukovar je čitavo groblje. Gdje god se okrenete vidli ste mrtva čovjeka, ja imam taj osjećaj kad god sam došao u Vukovar samo gledam i vidio, ona slika izlaska, ulaska četnika u Vukovar sa ponosom klat ćemo Hrvate. Ne znam šta bi više rekao, u Vukovaru je oko 400 do 600 tenkova uništeno, uništena je Slavonija gospodo, budućnost čitave Slavonije odredio je Vukovar. Danas sela u Slavoniji su poluprazna. Mi nismo bili u stanju napraviti jednu željeznicu do Vinkovaca za 30 godina. Zašto je to tako? Svi si postavljamo pitanje. Neke stvari u ovoj državi nisu posložene već 27-8 godina. Razumijem rat, razumijem i poslijeraće, dolaze ljudi kada ne možete upravljati baš tako kao što mi svi mislimo pa i ja, ali došlo vrijeme jednog, ja bi rekao jednog mira, jedne stabilizacije, evo država je u suficitu, mislim da solidno stojimo, trebamo samo dalje raditi, poštivati i ne dati više krasti. A Vukovar će ostati jedna velika rana svima nama koji živimo u Hrvatskoj, koji živimo od Hrvatske, koji volimo ovu Hrvatsku, koji poštujemo manjine, naravno bilo je i Srba koji su branili Hrvatsku, ali vrlo malo. Ja im se zahvaljujem naravno, ne može biti samo jedna stranka predvodik Srba čitavo vrijeme već 30 godina, a ako glasaju oni za to ja se slažem, istina. Ali gospodo vi ste Srbi i svi drugi koji žive u ovoj državi moraju poštivati Ustav Hrvatske države, moraju poštivati njene odredbe, moraju poštivati sve zakone koji se dotiču njih i njihovog života u našoj državi. Ovo je država hrvatskog naroda naravno i svih naroda koji su u njoj. Sa punim poštovanjem to želim reći i nemojmo obilaziti, nemojmo proganjati neke stvari koje možda nisu dobre, ali kad se i desi u Hrvatskoj nekakav ispad treba o njemu razmišljati, vidjeti u kojem kontekstu zašto se to desilo i zbog čega. Ja bih želio da u ovoj državi se živi dobro, da naš narod, da onaj dan kada je Vukovar u pitanju, kada su one velike kolone ljudi iz čitave Hrvatske države odaju počast, kada dolazi sa tugom, sjećanjem na ono što se sve desilo, kada pojedinci ne žele ni to priznati i doći, kada netko ode u Srbiju pa tamo s njima slavi Oluju ili nešto slično, mi znamo tko je začinio zašto je Oluja se desila, nije desila se jer su to Hrvati htjeli, već zato što su Hrvati to morali, osloboditi svoj dio zemlje. Predsjednik Tuđman ih pozivao da ostanu, da ne idu, bilo je tu razgovora puno, nisu to htjeli, nisu to prihvatili pa ni danas Šešelj koji sjedi u Beogradu i Vučić koji je hodao po Hrvatskoj ka četnik. Naravno pokušavaju na svoj današnji demokratski način pod upitnikom, ali birani su u svojoj državi, ja joj ne mogu … ali sramotno da se takvi ljudi biraju u jednoj državi kao što je Srbija. I danas gledam BiH i Srpsku i Srpsku Republiku isto ponašanje Dodig ima svoje ponašanje kao šerif negdje gdje je isterao 250.000 Hrvata, ne samo on već Srbi iz BiH, gdje naš narod i danas pati koji su prognani, koji su na kraju nakon 30 godina još izbjeglice, gdje ne mogu vraćat se u svoj dio svijeta, gdje sam o tome već govorio. Prema tome, ako hoćemo suživot moramo sve zločine osuditi i jasno Srbija i Srbi moraju se iskreno pokajati za ono što su učinili hrvatskom narodu. Kada sve to bude tako tada će i mržnja nestati, ja mislim da je u hrvatskom narodu nema jel toliko smo široki, toliko smo dobri. Kad se sjetim jednog veleposlanika iz Kanade koji je rekao pa ja se vama Hrvatima divim koliko ste karakteran narod i koliko možete opraštati. To vjerojatno malo naroda na svijetu bi moglo napraviti, ali evo to treba pohvaliti Hrvate. Međutim, međutim ne dozvoliti da nas neko ponovo pokuša poniziti u ovoj Hrvatskoj državi. Zato vodite računa šta se govori i da država Hrvatska je država Hrvatska kao i ovo što se bilo neki dan kod predsjednika, ja smatram da je Ustav taj taj koji možemo raditi ovako i onako meni se to nije svidjelo, ali Ustav poštujem, predsjednik želi to napraviti tako, međutim svaku sitnicu treba dotjerati i znati šta su pravila i da ih ne može svatko mijenjati kako hoće. Hvala. Sada će nastupati Klub zastupnika HSU-SNAGA-Nezavisnih zastupnika i Nove politike, najprije gospodin Žagar pa gospodin Orepić. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovaj zakon bi mogao nazvati ograničeno vrlo ambiciozan. Naime, čitajući ovaj zakon ne postoji jasni razlozi, barem ja nisam našao jasne razloge zašto bi ovaj zakon onako na prvu rekao pa ovaj zakon ću podržati. Ali isto tako ne postoje jasni razlozi zašto bih rekao ovaj zakon neću podržati. Naime, postoje stvari oko toga ćemo se složiti, postoje stvari, postoje zapravo pojmovi koje je teško opisati riječima poput ljubavi, tuge, pa evo ako hoćemo o ovom zakonu pijeteta. U rječniku nalazimo objašnjenje da je to duboko poštovanje, dakle to spada u domenu osjećaja, ono što čovjek osjeća, što proživljava i teško je to definirati, teško je opisati riječima. I u tom smislu smatram da nije ni intencija ovog zakona da on propiše ljudima osjećaje jer ljudi su i ovako osjećali tugu, ljubav, pijetet i nije to intencija zakona. Zakon je ovdje išao propisati, po mom dubokom uvjerenju koja su to mjesta, koji su načini, koji su protokoli na koji način se treba obilježiti žrtvu Vukovara, simbol Vukovara i ne samo Vukovara, ovaj je zakon uzeo malo širi okvir da proširi čini čini mise da je zato i stavljeno ovdje je bilo pitanja zbog čega se ubacio naziv domovinski pijetet, da proširi na sve branitelje dakle na čitavu RH. U tom smislu ja to i pozdravljam. Što se tiče motiva ovog zakona, on je u čl.1. st.2. definiran „Vukovar se proglašava mjestom posebnog domovinskog pijeteta jer ima posebno važnu ulogu u hrvatskoj povijesti i uspostave samostalne, nezavisne, suverene i demokratske države te predstavlja simbol otpora, žrtve pobjede i zajedništva odnosno obrane državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH u Domovinskom ratu“, to je dakle motiv po onome kako sam ja pročitao. Što je cilj ovog zakona? „Ovim se zakonom Vukovar se proglašava mjestom posebnog domovinskog pijeteta“ što sam ranije rekao stavlja mu je jedno šire značenje „definira njegovo značenje i status s ciljem očuvanja trajne uspomene i sjećanja na žrtvu Vukovara u Domovinskom ratu izgradnje mira te potiče njegov društveni razvoj s naglaskom na demografski, gospodarski, kulturni i odgojno obrazovni razvoj“. Zbog toga sam na početku rekao da je ograničeno vrlo ambiciozan. Dakle još jednom pročitajte ove riječi te potiče njegov društveni razvoj s naglaskom na demografski, gospodarski, kulturni i odgojno obrazovni razvoj. Sve što piše u ovom zakonu ja nemam niti jednu primjedbu, ali ovako ambiciozni ciljevi se ne daju iščitati iz ovog zakona. To ne znači da ovaj zakon ne treba podržati, ja sam rekao na početku ja sada ne vidim razloga zašto ga ne bi podržao, a s druge strane u onome ključnom pitanju što će on polučiti, to ne znam, koliko će on zapravo donesti benefita, da se tako izrazim, ako možemo govoriti o zakonu o pijetetu benefita u smislu vraćanja mira u Vukovar, vraćanja života, vraćanja svega onoga zbog čega su na kraju krajeva i branitelji Vukovara dali svoje živote. Jer neko je ovdje dobro rekao, oni su se borili za mir, borili su se za ono što pripada, što pripada i nama kao civilizacijskim dosezima našeg naroda, branili su svoja ognjišta, svoja mjesta stanovanja i u tom smislu nije to problematično. Ali dozvolite mi sad i to sam u replici rekao, dozvolite da konkretan jedan prijedlog koji ćemo amandmanom uvrstiti. Dakle u čl. 21. gdje se definira imenovanje i ustroj vijeća, tu bi itekako bilo dobro da se osim predloženih članova vijeće da se u vijeće predloži i predstavnici Hrvatske zajednice županija, Hrvatske udruge općina i Udruge gradova. Zbog čega je to? Pa upravo zbog ovih širih ciljeva koje ovaj zakon pred sobom postavio jer kada smo već rekli da se uvrstio pojam domovinskog pijeteta i s tim se proširio opseg ovoga dosega zakona za cijelu RH, pa čak izvan, izvan RH, svih oni koji su branili Vukovar, nisu branili Vukovar samo Vukovarci, dakle ljudi iz svih područja RH, onda onda bi bilo dobro da se uključe i općine i gradovi iz cijele RH jer i obilježavanje samih, samih događaja, obilježavanje ova 3 dana na pojedinim mjestima itekako bi valjalo uključit sve gradove i općine. Ali ako promatramo sad ciljeve koji su izvan samog tog obilježavanja, dakle ove ciljeve koji su ambiciozni, koji su postavljeni, pa evo razvoj, gospodarski razvoj Vukovara onda itekako možemo uključit sve gradove i općine u RH koji mogu dati svoj doprinos da pojedine njihove inicijative, pojedine, pojedine njihove su usmjerene i prema gradu Vukovaru jer i u zakon, izmjenama Zakona o jedinicama lokalne samouprave je uvršteno da i više, jedna ili više jedinica lokalne samouprave može npr. imati zajednički, zajedničku razvoju agenciju, zajednička tijela koja …/Govornik se ne razumije/…u razvoju. To je jedan dobar, dobar primjer zašto jedan uspješan grad iz Dalmacije ne bi, ne bi razvijao ili uspostavio takvu suradnju sa, sa Vukovarom i općinom Bogdanovci koja se spominje u ovom zakonu jer je sasvim jasno da ovaj zakon prelazi te okvire. I u tom smislu bi valjalo uključiti predstavnike ne, kao hrvatska zajednica županija, hrvatska udruga općina i udruga gradova, predstavi bio to jedan predstavnik ili tri predstavnik. Mi ćemo, kolega Orepić i ja ćemo amandman pa ćemo onda a, evo predlažemo Vladi da ona odluči o tome hoće li to biti jedan ili više predstavnika. Mislim da ovaj amandman neće ovome zakonu naškoditi, dapače da će mu, da će ga ovoga, da će ga, da će pomoći ostvarivanju ciljeva, a to je na kraju krajeva i u čl. 26. gdje se govori o sredstvima i piše posve jasno da sredstva za provedbu ovog zakona osiguravaju se u državnom proračunu RH na poziciji ministarstva, te proračunu jedinica lokalne i područne regionalne samouprave prema ovom članku meni se ne čini da se to odnosi samo na općinu Bogdanovci i grad Vukovar već da to mogu i druge jedinice lokalne samouprave, a u čl. 23. posve jasno, evo st. 3. vijeće može predložiti Vladi gospodarske, demografske, kulturne, odgojno obrazovne, znanstvene i druge mjere usmjerene na razvoj područja iz čl. 5. ovog zakona. Dakle, i st. 5. vijeće razmatra nacrte prijedloga zakona, te drugih propisa i akata odnosno razmatra sadržaje i programe, procese i aktivnosti koje se primjenom odnose na područje iz čl. 5. ovog zakona. Dakle, kad govorimo o zakonima onda zakonima s područja jedinica lokalne samouprave posve je jasno da zakon koji se odnosi na općinu Mikleuš se, isto tako će se odnosit na općinu Bogdanovci. U tom smislu bi valjalo kažem još jedanput uključiti, ne vidim razloga da se to uvažena državna tajnice takav amandman odbije. Nastavit će kolega Orepić. Hvala. Izvolite gospodine Mišić. Kolega Žagar je rekao o konkretnom doprinosu našeg kluba za razvoj odnosno poboljšanje ovog zakona, pa ja neću se ponavljati. Osvrnuo bi se na sve ovo na jedan sasve drugi način. Znači govorimo o Zakonu o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta. Domovinski rat je u temelju državnosti RH, u temelju i Vukovar kao takav jeste posebno mjesto pijeteta svih nas koji smo bili dio tog vremena, al on to treba biti i treba postati dio pijeteta svih generacija koje dolaze. Da bi taj i takav bio mi se ne smijemo preglašavati na ovakvim zakonima, trebali smo uvažiti čitav niz konstruktivnih prijedloga koji su došli, došli iz oporbe i ne bi naškodili ukupnom duhu i interesu ovog zakona. Svaka država je konstituirana onoliko koliko je uređena, kolko je njenih područja uređeno konsenzusom svih ljudi koji u njoj žive. A ovaj zakon kolko god on izgleda mal je upravo jedan od tih zakona koji bi trebao biti posljedica konsenzusa, koji bi ukazivao na konstitutivnost države Hrvatske. O domovinskom ratu ima čitav niz neizgovorenih istina, istina koje se prikrivaju, koje se još ne žele reći, za koje kažu neki nije došlo ni vrijeme, ali moramo biti svjesni činjenice da je istina jedini preduvjet svakog pijeteta i bez istine toga pijeteta nema, niti će biti. Tko, zašto i kako prikriva istinu je također istina o kojoj će se, za koju se treba boriti i koju treba ovaj reći, međutim dvije riječi domovinski rat obilježavaju, a to su žrtva i to su pobjeda i to je istina, i to je istina koja može okupiti cijeli ovaj visoki dom i ukupno građane RH. Domovina je simbol pobjede i to je neosporno, RH ovakva kakva jest nesavršena, koja se razvija, koja će se razvijati i koja će doći, ono što se kaže, koja će stati na svoje noge i krenuti, doći će Al je istina i 2717 ubijenih, 3200 logoraša, 22000 prognanih u Vukovaru, u mjestu, u toj okolini, u tome nečemu, u tom prostoru koji mi želimo danas stati na stranu da postane mjesto posebnog pijeteta. To je žrtva koja ne smije biti zaboravljena, ali to je žrtva koja jest i koja treba biti u temelju kulture sjećanja na Domovinski rat. Na Domovinski rat koji je u temelju državnosti, na Domovinski rat koji ne smije biti izvor nikakve mržnje. Ovo zvuči kao demagogija, ali upravo tako. Domovinski rat je donio mir, donio je pobjedu. Ali, isto tako ova žrtva treba biti i jeste, koliko god neki političari nastojali politički iskoristiti ovu temu i biti veći Hrvati ili veći, ne znam, Srbi ili ne znam što, nego što jesu. Ova žrtva u Vukovaru je u temelju kulture življenja koja je obojana pijetetom prema žrtvi, pod broj 1. Koja je obojana ponosom na pobjedu, to je broj 2. Ili pod broj 1, kako god hoćete, ali koja je obojana ustrajnosti na otkrivanju istine i još mnogih istina koje nisu otkrivene. Domovinski rat je u temelju i toga i žrtva Vukovara je, posebno naglašavam tu stvar, u temelju ustrajnosti otkrivanje svake istine u Domovinskom ratu. I žrtva Vukovara je u temelju tolerancije kulture življenja u toleranciji svih ljudi dobre volje. Upravo ovakva kultura življenja je razlog što ću podržati ovaj zakon koji nije savršen. Ali, može biti i koji može biti puno bolji, ali je dobar početak, dobar je početak na putu da Vukovar, ali i Hrvatska postane mjesto života, postane mjesto nade i postane mjesto prosperiteta. Hvala lijepo. Hvala i vama. Sada je u ime Kluba zastupnika SDSS-a govoriti g. Boris Milošević, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas bi iznio neka svoja razmišljanja o ovom zakonu. Svoja razmišljanja, razmišljanje svog kluba. Ovo je jedan osjetljiv zakon. Prvi put zapravo donosimo zakon da jedno mjesto, jedan grad proglašavamo mjestom posebnog pijeteta. Kad govorimo o pijetetu, ja pod pijetetom podrazumijevam osjećaj, osobni moral, pa čak i društvenu odgovornost koja bi trebala postojati prema žrtvi. Pijetet i poštovanje žrtve bi trebalo svima nama biti na prvom mjestu. Kakvi bi zapravo bili ljudi ako ne bi imali osjećaj pijeteta prema žrtvi i mislim, mislim da to zakonom ne možemo propisati. Pijetet prema žrtvi trebaš osjetiti kad dođeš na stratište, to je nešto što osjetiš u želucu. Ne možemo to propisati da će to netko osjetiti ili da neće osjetiti. Mi smo poštovanje prema žrtvi pokazali i pokazivat ćemo ubuduće. Ono što ne piše u zakonu, ono što po meni nedostaje u zakonu, a zašto zakon i nije potreban, a to je trud svih nas ovdje u dvorani, pa nadalje, u društvu, je trud na dijalogu, na međunacionalnom dijalogu. Na suživotu, na pomirenju, na pronalasku nestalih, na pokušaju pronalaska pravde. Jer nije lako pronaći pravdu nakon toliko godina. moramo raditi i na ćirilici, da bude normalna, da bude opće prihvaćena, da ne stvaramo mržnju i neprijateljstvo prema pismu. Da ne stvaramo nova neprijateljstva jer ćirilica simbolizira Srbe i Hrvatskoj i reći da je ćirilica nepoželjna je zapravo reći da su Srbi nepoželjni, a ne smijemo zaboraviti da jedna trećina građana grada Vukovara su građani srpske nacionalnosti i oni su dio tog grada i oni žive u gradu Vukovaru. Mi, kad kažem mi, mislim na svoj klub i na svoju stranku, smo predložili Vladi RH da otvori raspravu, da da inicijativu da pokrene aktivnosti o osnivanju zaklade za promicanje dijaloga i suradnje. Nažalost, od tog samog prijedloga nismo se pomakli i to je ono što je potrebno i to je ono što smatram da je potrebno za grad Vukovar. Nedavno smo izglasali Zakon o blagdanima kojim je 18.11. proglašen Danom sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Zar to nije dovoljno? Sve više od toga vodi u opasnost da život u gradu cementiramo. Da živi grad pretvori u spomenik koji će živjeti samo za dane žrtve. Fokusiramo se u zakonu samo 4 dana u godini, a što se s ostalih preko 361 dan? Zar nije Vukovar danas više od žrtve? Zar ćemo grad Vukovar gledati samo kroz prizmu žrtve? Zar nije i grad Vukovar i grad života? Zar to nije bio i danas je multietničan grad, multikulturalan grad, multikonfesionalan grad? Zakon ne spominje mirnu reintegraciju. Što je s mirnom reintegracijom? Mirna reintegracija se danas ne spominje, ona je kao neželjeno dijete. S mirnom reintegracijom bi trebali slaviti mir i pobjedu mira. Ali, ne samo da se ne spominje i da se ponaša prema mirnoj reintegraciji naše društvo kao da je neželjeno dijete nego imamo pokušaje da se ponište svi rezultati mirne reintegracije. Da se vratim na pijetet. Kao što sam rekao smatram da je to osjećaj, jedan moralan osjećaj koji bi svi ljudi trebali imati prema žrtvi ako smo ljudi. Ja kad bi danas netko predložio zakon u kojem bi primjerice Jasenovac proglasili mjestom posebnog pijeteta bi bio žestoko protiv. Zar mi treba zakon propisati da osjećam pijetet prema Jasenovcu? Ako nemam sam poštovanje kad dođem na neko stratište, ako sam nemam poštovanje kad dođem na Ovčaru, nijedan zakon mi to neće propisati. Nijedan zakon neće propisati iskrenost koju ću osjećati, a pijetet bi morali imati ne samo prema Vukovaru, ne prema Jasenovcu, nego prema svim stratištima i u prošlom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Jedno od najstrašnijih stratišta Drugog svjetskog rata je Glinska pravoslavna crkva. U samoj crkvi i njenoj okolici je ubijeno oko hiljadu ljudi, crkva je spaljena, na mjesto crkve je, nakon Drugog svjetskog rata je sagrađen spomen dom i ispostavljena je spomen ploča kao uspomena, kao obilježje tog groznog zločina. Danas nema ni spomen doma, nema ni spomen obilježja, nema ničega što podsjeća da se tu dogodio jedan grozan zločin. Ne samo to, nego je bilo pokušaja da se zabrani okupljanje ljudi na mjestu spomen doma i to, dakle lokalna vlast je htjela donijeti opći akt kojim bi zabranila komemoraciju i okupljanje da se obilježi taj grozan zločin. Zar to nije strašno? Mi godinama tražimo da se vrati ime spomen doma, mi godinama tražimo da se vrati spomen ploča kako bi mogli obilježiti mjesto tog zločina. Zar to nije mjesto pijeteta? Zar ne bi svatko od nas tko dođe tamo trebao znati što se tamo dogodilo i osjetiti pijetet prema žrtvama koje su tamo ubijene? I zato nam ne treba zakon, treba nam samo obilježje i poštovanje. Hvala.

Poštovani ministre branitelja sa svojim suradnicima, niste bili ovdje, ali govorio sam u ime kluba, ali govorio sam i u prvome čitanju u biti ono šta smo suglasni da je Vukovar žrtva, Vukovar je u biti grad heroj, grad heroj i kamen temeljac u obrani RH u Domovinskome ratu. I o Vukovaru kad pričamo onda ćemo naravno pričati sa osjećajima i pijetetom. I prema Vukovaru se treba tako i odnositi. Predloženim zakonom o mjestu, o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta u biti se ne rješava ono ključno,

gdje je i pisalo problem, znači taj problem sa postavljanjem ćiriličnih ploča jer jednostavno kad govorimo o ćiriličnim pločama u Vukovaru onda ne govorimo o ćirilici, o pravima manjina, dapače RH ima Ustavni zakon o nacionalnim manjinama gdje smo dali sva prava i nije problem dvojezičnih ploča u RH na brojnim područjima. Al već ako donosimo mjesto posebnog pijeteta tj. domovinskog, vi ste dodali domovinski, šta je to sužavanje dosadašnjega načina. Onda znamo kad je pokrenuta ta peticija zbog čega je i suđen određeni ljudi, pogotovo Marijan Živković koji je doživio i brojne neugodnosti bez obzira šta je izgubio dva sina, gdje mu je u jednom trenutku čak i nedavno i sutkinja rekla da tuguje za svojim sinovima u samoći, ovo oko ćirilice nije pitanje ćirilice kao pisma, ovdje je pitanje što ovim zakonom ne rješajemo da zločinci velikosrpski krvoloci u biti tim pločama poltriumfiraju, zločinci koji su klali i palili ljude samo šta su druge nacionalnosti i u toj velikosrpskom zulumu i haraču zajedno postrojbe, znači tadašnje JNA predvođene Šljivančaninom i ostalim četnicima su jednostavno taj grad tada tada napravili tolke zločine da to svi znamo i svjesni smo da su neopisivi. Nažalost ovim zakonom taj ključni problem se ne rješava. Taj problem ako već donosimo nekakav poseban zakon, poseban, što je posebnost ovoga zakona? Da li je posebnost ovoga zakona šta će u biti i dalje dvojezične ploče se moći postavljati u Vukovaru, a oni su osnovni problem? Mi moramo kad govorimo o nacionalnim manjinama, to ću u svakom svom govoru napomenuti, da ljudi srpske nacionalne manjine su dali veliki doprinos Domovinskom ratu, 9000 ih je sudjelovalo u svim postrojbama HV-a, HOS-a, MUP-a, dragovoljačkim postrojbama i triba im odati i to triba naglašavati, brojni su dali svoje živote. Međutim, ako mi ne rješavamo ključni problem, ako mi u ovome prijedlogu navodimo primjera, navodimo područja koja će se obilježavati i koja su se i dosad obilježavala. Navodimo područja ovaj, ovaj, dane, ta 4 dana koji se obilježavaju, na koji način se obilježavaju, u kakvim prigodama, znači ta 4 dana, ali Vukovar je mjesto posebnog pijeteta mora biti jer ne smijemo zaboraviti, mi ne smijemo zaboraviti Vukovar. Da li Hrvati, da ćemo oprostiti, oprostiti možemo, ali ne smijemo zaboraviti. U Vukovar je ćirilica, ploče ćirilične su trijumf velkosrpskih zločinaca, trijumf. A ovim zakonom ako možete vi ministre odgovorite ili bilo netko drugi da li se rješava taj problem dvojezičnosti ćiriličnih ploča? bi nema nikakav problem sa ljudima srpske nacionalne manjine, živim s tim ljudima, nemam nikakav ja osobno problem. Dapače, ti su ljudi iznimno časni, pošteni, domoljubni, daju novu vrijednost. Ja nema problem, živim s tim ljudima u istom selu. Ja osobno ne. I naglašavat ću uvijek njihove vrijednosti, a međutim, Vukovar je nešto drugo. Vukovar je grad gdje danas šetaju ratni zločinci koji su ili pod zvijezdom petokrakom ili pod kokardom klali, palili, silovali. Ja i jesam da govorimo o budućnosti, ja i jesam što je premijer rekao da će on s Europskom komisijom riješiti, a nije riješio da ima posebne pogodnosti i ekonomske i gospodarske i razvojne grad Vukovar, nema ih. Ali je ključno ovdje pitanje zbog kojega se pokrenula referendumska inicijativa 2013., ja sam bio i koordinator u Cetinskom kraju, prikupljeno je tada 15.000 potpisa samo u Cetinskom kraju, a u RH 653.000 potpisa i tada je Ustavni sud rekao ovo što se nalazi ovde u Članku 3. to je prepisano i to je pisalo i u referendumskoj inicijativi, međutim taj Članak 8. iz Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama Ustavni sud je rekao što je trebao reći da se može članom …/nerazumljivo/… izmjenama toga zakona. Prema tome, ovim zakonom se taj problem ne rješava. Ovim zakonom se ne rješava čak od 17 članova vijeća toga tijela koji je ovde nabrojan tko će biti sve samo su 3 hrvatska branitelja, samo 3, samo su 3 hrvatska branitelja od 17 predstavnici Vukovaraca. I kod obilježavanja znači nabrojane su i zastave kako će ići protokol i ako dođu strane delegacije, da li će kad dođe strana delegacija npr. da sad dođe predsjednik republike ne ispričat se, da se on dođe ispričati ona ok, Srbije, Aleksandar Vučić, da će stat i ta zastava tu na mjestu posebnog pijeteta. Čovjek koji se ruga sa hrvatskim građanima, koji se rugao i u posjetu hrvatskim građanima. Znači, Vukovar ne smijemo zaboravit, oprostit možemo. U Vukovaru nije pismo ćirilica problem, ali u Vukovaru su ploče ćirilične trijumf velikosrpskih četničkih zločina. Trijumf. Ovim zakonom to ministre ne rješavamo, dame i gospodo, nego produljujemo probleme koji su nastali i u slučaju gospodina Marijana Živkovića i sličnim slučajevima. Ako ste imali namjeru ovo riješiti onda ste Vukovar mogli riješiti u zakonu o izmjenama Zakona o ustavnom o nacionalnim manjinama, gdje ste mogli staviti Vukovar u Članku 12. koji predviđa dvojezičnost, izuzeti. I na taj način krenit onda u donošenje ovakvog zakona. Žao mi je što kad govorim o Vukovaru na ovakav način govorim, ali moram imam jednostavno obavezu prema ljudima koji su iz mog kraja išli u Vukovar od Alčića Andrije, Ivice Poljaka Sokola koji je bio zapovjednik Sajmišta, mojih susjednih općina Đereka, zbog onih, zbog Crvenkape koji je pronađen ovih dana, zbog ljudi koji su iz svih krajeva RH branili Vukovar. Ministre ovim zakonom posebnosti, znači ako je posebnost, a ključni problem je dvojezične ploče, kažite mi ministre da li se rješavaju dvojezične, dal će biti postavljene ćirilične ploče, a time će trijumfirati, o Vukovaru govorim, ne govorim o ostalom dijelu RH, tim zločinom tim će trijumfirati zločinci, krvoloci, koji još šetaju slobodni zbog nerada državnih institucija koje bi si morale to rješavati. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete nije ćirilica problem, problem su ćirilične ploče. To bi ovako izgledalo kao da netko u Americi umuje, Arapi su izveli napad na blizance, zabranjuje se upotreba arapskih brojeva i moraju se koristiti rimski brojevi na ulicama zgrada, na zgradama u ulici. To je otprilike takvo umovanje. Ćirilica je ako niste znali i hrvatsko pismo, izumio ga je Kliment Ohridski u 9. stoljeću učenik solunske braće. Neki od najvećih i najvažnijih hrvatskih spomenika su napisane na ćirilici, Humačka ploča, Povelja Kulina bana 1189., svi tekstovi Poljičke Republike od 15. do 17. stoljeća, najpoznatiji Poljički statut. Prema tome, govoriti na ovaj način znači pokazati svoje ali potpuno neznanje. Ono što se uči u osnovnoj školi. Pa ja ne znam kako vas to nisu uspjeli naučiti. **Bulj, Miro (MOST)** Pa složit ću se s vama da ćirilica nije problem i da je ćirilica korištena i u hrvatskim pismima, međutim ja govorim o zločincima koji su se ćiriličnim natpisima dolazili u Vukovar, klali i palili i to bi bio zaista Vukovar. Ja govorim o posebnosti u Vukovaru sa ćiriličnim pločama jer vidim da mi docirate i neznanje i ovo i ono, ali s ponosom kada vi mi docirate jel osoba koja je rekla da '45. pobjednici koji su ubijali i klali na Bleiburgu nevine ljude da nisu dovršili svoj posao. Prema tome, to mi apsolutno vaše dociranje mi ništa ne predstavlja od takvih osoba. Vukovar je napravljen zločin od ljudi koji su nosili ćirilične natpise i koji su klali, palili i silovali i dan danas odaju slobodni, to su koljači na koje se vi pozivate '45. da nisu završili svoj posao, da nisu pobili što su tribali pobiti. Hvala lijepo. Miroslav (HDZ)** Hvala. Kolega Bulj, vaša osnovna teza da ključni problem ovaj zakon ne rješava, to je pitanje dvojezičnih ploča. Međutim, vi ste i sami dali odgovor na to iako inzistirate da vam predlagatelj odgovori da je to u koliziji sa Ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama. Prema tome, ovaj zakon se ne može na to referirati odnosno ne može biti jači od tog ustavnog zakona, prema tome nije dobro tražiti taj odgovor. Međutim ono što treba podsjetiti da je problem nastao kada je SDP-ova vlada odredbu prijašnjeg zakona da 50% treba biti nacionalnih manjina da bi imala dvojezičnost smanjio na 30% pučanstva određenog mjesta i tu onda se može vidjeti korijeni zašto imamo ove posljedice i razgovore na ovaj Odgovor gospodin Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Pa da zato ovim zakonom se ne rješava, ja cijelo vrijeme i govorim da proglašavamo mjesto posebnog pijeteta i dodali smo domovinskog pijeteta u biti suzili smo taj pojam u biti ovim zakonom se ne rješava ključni problem. Ako je se mislio riješiti ključni problem onda je se ovdje trebalo izmijeniti najprija Ustavni zakon o nacionalnim manjinama. Ja cijelo vrijeme govorim da ovaj zakon isključivo stavljen, a uopće ne znam što on rješava. Što on rješava? On ne rješava taj problem koji je ključni problem, a to su ploče koje ljudi ne mogu tamo prihvatiti da ti zločinci trijumfiraju, ti krvoloci velikosrbi koji su radili ogromne zločine nezapamćene od II. svjetskog rata i to je problem. Međutim, ovim zakonom on se ne može riješiti, vi ste sada priznali da ovaj zakon isključivo pamflet i demagogija koju će se koristiti isključivo u predizborne svrhe, a ja u tome ne želim sudjelovati. Hvala lijepo. Ja želim da se riješi problem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Pozdravljamo svi zajedno učenike i učenice Obrtničko industrijske graditeljske škole iz Zagreba. Hvala što ste s nama. Molim vas jedan pljesak za njih. Idemo dalje sa pojedinačnim raspravama, gospodin Josip Đakić je na redu. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, državna tajnice i suradnici. Pa evo pred nama je Zakon o gradu Vukovaru, gradu sa posebnim domovinskim pijetetom i na samom početku želio bih istaknuti da nije potrebno naglašavati koliko je ovaj zakon potreban i važan. žao mi je što se toliko nepotrebno politizira oko njega jer oni koji politiziraju sigurno i siguran sam da ne osjećaju bol koju nose Vukovarci i Vukovarke, koja nikada neće nestati. I stvarno ne razumijem zašto se mora posebno pojašnjavati i zašto je ovaj zakon važan. Ponekad je potrebno učiniti nešto kako bi sačuvali vrijednosti domoljublje i zajedništvo, hrabrost i požrtvovnost, uspomenu na žrtve i tragedije koje su se desile u Domovinskom ratu. Osjećam da smo svi emotivno vezani za Vukovar i ovim zakonom čuvamo trajnu uspomenu na žrtvu Vukovara. I oni koji nisu proživjeli rat i strahote nadam se da se i oni osjećaju i suosjećaju za one koji trpe, koje boli i kojima je nanesena nepravda. I opet ću ponoviti bez obzira što je već sve rečeno o Vukovaru, da Vukovar ima posebnu važnu ulogu u hrvatskoj povijesti, uspostavi samostalne, neovisne, suverene i demokratske Hrvatske države, predstavlja simbole otpora, žrtve zajedništva u Domovinskom ratu. Vukovar ima iznimno važno simbolično u mnogom vidimo i prijelomno pa i sudbonosno mjesto u povijesti Hrvatske države, osobito u formiranju modernoga hrvatskoga društva, kulturni i nacionalni identitet te iskustvo i značenje Vukovara iz '91. godine nadilazi i lokalnu i nacionalnu razinu pa rekao bih da je on ujedno i europski i svjetski fenomen otpora i žrtve. Hrvatski narod zahvaljujući otporu vukovarskih branitelja kao i zbog kataklizmičkih razaranja i ljudskih stradanja koje u Europi nisu zabilježena od završetka II. Svjetskog rata prepoznali su Vukovar kao simbol otpora, hrabrosti, domoljublja, zajedništva i požrtvovanosti. Vukovar je simbol mlade Hrvatske države i borbe hrvatskog naroda za slobodu, nacionalnu samostalnost i teritorijalnu cjelovitost, velikosrpske agresije zajedno sa JNA na Vukovar '91. kao i uz pomoć domaćih pobunjenika na tom prostoru skoro u većini i višegodišnja okupacija grada ostavili su duboke negativne i u mnogim gledištima trajne posljedice na njegovu bogatu, povijesnu i kulturnu baštinu, kao i posljedice u demografskoj slici jer su ljudska stradanja i gubici bili iznimno veliki i izrazito teški. Ovaj zakon je potreban kako bi se pijetet koji izražavamo svaki puta kada dolazimo u Vukovar, kada govorimo o Vukovaru, kada se sjećamo žrtve, kada osjećamo tih dana kada su stradala i kada je herojstvo bilo na prvom mjestu naglasili da žrtva Vukovara ne smije biti nikada zaboravljena, pa tako i ovaj zakon precizira jasno sva mjesta gdje su stradanja bila, kako su se dogodila, kako ih obilježavati, kako ih se sjećati i kako ih nikada ne zaboravljati. Proglašenjem Vukovara područjem posebnog domovinskog pijeteta stvaramo pravni okvir za poseban nacionalni status ovog grada kojim će se očuvati kultura sjećanja na žrtvu Vukovara i potaknuti će se aktivnosti usmjerene društvenom razvoju vukovarskoga područja. Zakonom definiramo pojam posebnog domovinskog pijeteta i područja koje zahvaća odnosno na koje se odnosi, a to je grad Vukovar i naselje Bogdanovci, mjesta i razdoblja, dani posebnog domovinskog pijeteta uključujući i razdoblja od 17. do 20. studenoga, te načinom obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta. Kao mjesto posebnog pijeteta definira se i Nacionalno memorijalna bolnica u Vukovaru u kojoj se pored zdravstvene djelatnosti obavlja i memorijalno edukacijska djelatnost sa svrhom promicanja vrijednosti Domovinskog rata i svi oni koji govore o tome da tamo ne dolaze mladi, da tamo nema života, da je tamo, da tamo stvaramo maozolej, tamo ima života, tamo je život u punom naponu, tamo se događaju učestali posjeti naših učenika iz cijele RH, moram napomenuti da je važno da se naša djeca tamo educiraju o tome što je to bilo, ko je bio agresor, možda to nekome i ne odgovara što se stvarna istina prezentira od stručnih i kvalitetnih osoba, ali i povijesna činjenica je tamo stvarno dostupna i vidljiva. Ujedno obilježavanje u značajnoj mjeri uključuje razvoj edukativnih aktivnosti i priprema stručno edukativnih materijala sa svrhom upoznavanja učenika i drugih posjetitelja Vukovara s povijesnim činjenicama o Domovinskom ratu i očuvanju sjećanja na ulogu Vukovara u obrani suvereniteta i stvaranju RH, ali i utvrđivanju konačnog popisa poginulih, nestalih hrvatskih branitelja i civila vukovarskoga područja, što je također trajna zadaća dok god svi oni koji se još uvijek vode nestalima ne budu pronađeni. Važnu ulogu u obilježavanju ima i javna ustanova Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u Vukovaru u okviru svoje djelatnosti organizira odgojno obrazovne posjete učenika gradu Vukovaru. Zakon će se uspostaviti posebno među resorno tijelo tj. vijeće za domovinski pijetet, mir i razvoj od 15 ili 17 članova koje imenuje Vlada kao jedan od važnih ciljeva rada vijeća biti će rješavanje dugogodišnjih imovinskopravnih odnosa i statusa mjesta stradavanja odnosno mjesta odavanja posebnog domovinskog pijeteta. Vijeće Vladi može predložiti gospodarske, demografske, kulturne, odgojno obrazovne, znanstvene i druge mjere usmjerene na razvoj područja posebnog domovinskog pijeteta, kao i mjere i aktivnosti izgradnje i trajnog očuvanja mira, te pratiti njihovo provođenje. Za razliku od onih koji govore da je ovaj zakon bezvezan, samo zbog toga što u njemu nema materijalno financijskih pokazatelja stvarno sam zaprepašten takovim, takovom raspravom takovih ljudi koji bez duše, bez srca, bez emocija govore o ovom zakonu. To su isti oni koji govore o tome da posao nije napravljen '45.-te godine do kraja, to su isti oni koji vjerojatno nisu ni voljeni da RH bude slobodna, to su isti oni koji su željeli da Vukovar prođe kako je prošao, to su isti oni koji su vjerojatno vabili za time da i Vinkovci budu okupirani, kao i Županja i da neprijateljska saboterska dođe do Zagreba. Tako se moglo iz njihovih izlaganja i rasprava zaključiti danas, tako je to kada nema zajedničkoga osjećaja prema Vukovaru, tako je to kada nema emocija, kada nema razumijevanja, kada nema ljubavi prema domovini. Takovi ljudi bezosjećajno, bezdušni, koji zapravo nikada ovu RH po meni nisu ni voljeli. Ovaj zakon imati će pozitivne, siguran sam, učinke na razvoj vukovarskog područja i vjerujem da su svi zastupnici HS suglasni da u zajedništvu trebamo donijeti baš ovakav zakon, te da on bude na korist svih hrvatskih građanima. Hvala lijepo.

cijenjeni kolega Đakić, ja moram nekako reagirati jel ovdje sam govorio, pa onda ću isto tako i osvrnut se na ovo što ste vi iznijeli cijeli niz optužbi, prvenstveno od politikanstva, da politiziramo. Ja ne znam, vi ste okrenuli temu, mi smo govorili o tome zapravo da je prijedlog koji dolazi od HDZ-ove vladajuće većine je taj koji politizira stvarnost događanja, bivših događanja i osjećaja koji su nakon toga nastali u gradu Vukovaru, sadržano u zakonu je sve ovo. Vi kad dolazite u Vukovar na obilježavanje stradanja da pogledate ovo što piše u prijedlogu zakona, sve ćete to obić, sve je to još od davnih dana i pod ovih gotovo istim nazivom, jedino što ga vi još malo doradili, tak ak govorimo već o politikanstvu onda biste prvi vi trebali bit koji ćete osuditi sve ono što narušava upravo dostojanstvo Domovinskog rata i ako neko izjednači RH sa NDH vi prvi to trebate reći …/Upadica: Vrijeme, Odgovor, gospodin Đakić. koje bi trebale biti prema gradu Vukovaru napokon su došle i u zakonske okvire kako ne bi nitko pokušao narušavati. I samo ću jedno reći, ovaj zakon sigurno je dobrodošao i bilo bi lijepo kada bi ga svi skupa prihvatili. Ovo nije zakon o stiroporu, nego je zakon o Vukovaru. Hvala lijepa. Gospodin Ronko, izvolite. Ja bi vas molio gospodin Borić, ja sam vidio povredu nemojte mi ukazivati na onome što sam vidim jer imam oči, ne. Naravno da ću povredu dati. Izvolite. Vi ste povrijedili Članak 239. Poslovnika, niste reagirali na neprimjerno dobacivanje kolege Paneniću, naprosto bez obzira šta ako neko kaže ne možete kolegi to reći što ste rekli kolega Paneniću. To je naprosto ispod svake razine ljudskog dostojanstva. I nažalost vi neki ovdje ste donijeli govor u sabor koji ovdje u ovom saboru nikad nije bio. Ljudi se moraju poštivati i uvažavat.

a kad predsjedavajući nije reagirao na tu uvredu onda sam ja preuzeo tu dužnost i ja se ispričavam što sam preuzeo ulogu od predsjedavajućega pa sam evo odgovorio na način koji je primjeren izričaju kojega je isto tako i kolega Đakić imamo prema meni. Prema tome promotrite što je rekao prije toga **Radin, Furio (Nezavisni)** Da ja reagiram na svaku upadicu ovdje, da ja reagiram na svaku upadicu opomenom ja bi dijelio samo opomene. Ja bi predložio da vas troje idete na kavu pa da riješite problem. Gospodin Ronko, izvolite. Hvala lijepo. Kad je u pitanju Vukovar, ja sam uvijek…

Tako i sada, Vukovar da, pijetet da, ali da to ne vode u pravcu mauzoleja jer protiv sam toga. Dakako ja ću glasati za ovaj zakon, ali neka taj zakon bude podložak i nekakvim promjenama, mogućnostima jer mislim da Vukovaru kao Vukovaru treba dati i više života i više vjere u pravo i pravdu i da mu treba osigurati daleko blistaviju budućnost. Po meni Vukovar mora biti veći, Vukovar mora biti bolji, Vukovar mora biti ljepši. I ne kažem da u Vukovaru nema života, ima da, gospodin Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Da, kolega Ronko drago mi je da ste vi prepoznali da ovaj zakon je potreban i da on ima svoju svrsishodnost, da ima osjećaj, da ima ljubav, da ima stvaran pijetet i vjerujem da i vi kao i svi mi razmišljamo i puno puta mislimo zašto na trgovinama, zašto na firmama, zašto na kafićima, zašto na kamionima nisu ispisana ćiriličnim pismom imena tih firmi, tih tvrtki u gradu Vukovaru, a potencira se da državne institucije to budu. Puno puta nam ta dvojba izaziva sumnju da je ovo čisto nešto sasvim drugo što danas kolege su htjeli potencirati, a pozdravljam vaše razumijevanje prema ovom zakonu i da svaki zakon je podložan promjenama. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa. Idemo dalje, gospodin Miroslav Tuđman. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dozvolite prvo na početku da kažem nešto o ova dva amandmana koja ću podnijeti na ovaj zakon, a onda ću komentirati neke rasprave odnosno stajališta o ovome zakonu. Prvi amandman se odnosi na Članak 24. koji kaže da Vijeće za domovinski pijetete će u suradnji sa nadležnim tijelom državne uprave za znanost, obrazovanje te nizom znanstvenih institucija poticati znanstveno istraživanje te izdavaštvo sa ciljem očuvanja istraživanja i promicanja istine o Domovinskom ratu. Mislim da u ovaj amandman treba ugraditi i Ministarstvo kulture s obzirom da se tu radi o o radovima i istraživanjima koje spadaju i u područje kulture. Drugi amandman se odnosi na Članak 26. gdje se u prvom stavku toga članka govori o tome da je Ministarstvo branitelja nadležno za financiranje svih ovih aktivnosti koje su predviđene ovim zakonom, ali bi ovdje trebalo ona upravo zbog ove izmjene u ovom Članku 26. dodati drugi stavak koji kaže da se ove aktivnosti vezane za znanstveno istraživačke aktivnosti, izdavaštvo, očuvanje, istraživanje i promicanje istine o Domovinskom ratu financira iz Ministarstva i znanosti i obrazovanja, ali i kulture. Međutim, trebalo bi to naglasiti da se tu ne kaže ili-ili nego da i Ministarstvo obrazovanja isto tako po ovim osnovama koje se odnose na čl. 26. treba sudjelovati i participirati u, u financiranju ovih, ovoga što je predviđeno ovim zakonom. To su ta dva amandmana koje se nadam da će podnositelj razmotriti i da će ih prihvatiti. Što se tiče pak rasprave, danas smo čuli različitih stvari o ovome zakonu, s jedne strane da zakon nema svrhu, da ništa od posebno nije riješeno, pa se onda ide dotle da se kaže, pa sve to je definirano već u, u odredbama lokalne uprave odnosno samouprave gdje se govori o odluci grada Vukovara o pijetetu iz, koje je donijeta odluka 2013. i onda smo tu zapravo na onoj našoj tipičnoj saborskoj klackalici. je, da nije, da nije donijeto to, taj zakon i odredbe na nacionalnoj razini onda bi se reklo, e to je samo na lokalnoj razini, država ne, ne brine o tome. S druge pak strane glavna primjedba jednog dijela ovih zastupnika ide na to da se ne rješava problem dvojezičnih ploča. Ovdje to, i to je točno, ali oni koji to govore sami znaju da to se ne može riješiti ovim zakonom zato što postoji jedan drugi zakon, organski Zakon o nacionalnim manjinama, a pri tome se zaboravlja reći da je promjene koje se tiču toga zakona odnosno dvojezičnih ploča, prijašnja SDP-ova Vlada donijela odredbu po kojoj pravo na dvojezičnost imaju one nacionalne manjine koje čine 50% ili više od 50% stanovništva. Ovdje se, a prethodna odredba je bila, pardon da pravo imaju, da je smanjila taj, tu odredbu na 30%, a bila je odredba na 50%. Prema zadnjem popisu srpskog stanovništva u Vukovaru ima 34%, prema tome u tom striktno držeći se zakona oni i dalje imaju pravo na dvojezičnost. Međutim, i u prvoj raspravi o ovome zakonu kada je bila u prvom čitanju reko sam da bi bilo dobro upravo zato što je to veliki problem, a nije problem kao što je već bilo naglašeno, niti ćirilično pismo, niti Srbi kao nacionalna manjina u RH jer ih je oko 9000 sudjelovalo u Domovinskom ratu, prema tome stvari se ne mogu generalizirati, ali bi bilo jako dobro da Srbi u Vukovaru i srpske stranke tamo same predlože da zbog pijeteta ovaj ne inzistiraju na postavljanju dvojezičnih, Mislim da bi to i za suživot i za skladniji i razvoj grada i odnosa bilo jako dobro. Što se pak tiče diskusije g. Stazića, opet smo čuli niz neistina čovjeka koji naprosto poziva se na istinu, a sam ne želi se suočiti sa, sa istinom. Vezano za problem sprječavanje navodnog proboja Vukovara, izvlačenja djece iz Vukovara, treba reći da sve to je itekako dobro istraženo, da se činjenice znaju, da su o tome napisani niz znanstvenih članaka, da su o tome pisani i doktorati, prema tome činjenice su vrlo jednostavne. Ovo što Đakić, pardon, to su falsifikati i laži koje je plasirala, koje

sustavno, sustavno plasirale te dezinformacije kako bi se i na tom medijskom planu urušila obrana RH od agresije. Naime, samo nekoliko činjenica. Pripisuje se Dedakoviću da je on, da je on potpisao taj, taj, to pismo koje je upućeno HS, 15 dana prije nego što je to Glavašević pročitao, pismo bilo je to došlo u, u HS, postoji nekoliko verzija tih pisama, potpisano sa Jastrebom, nepotpisano, sam Dedaković je reko da on to nije pisao, ta pisma, reko je to i '91. i, i, i kasnije, tako da Glavašević kad ga je pročito dan ili dva prije pada Vukovara sam nije htio pročitati sve rečenice iz toga pisma jel očigledno se sa tim nije slagao. Ko je autor tog pisma, to se itekako može pretpostaviti, ne zna se ime, al zna se, znaju se izvori odakle i od koga, od Reko sam, kaže Stazić je da mu je predsjednik reko da pošalje fax, a nije rekao da je Dedaković bio kod, kod predsjednika u Zagrebu na razgovoru i nije rekao to da su toga plasiranog razgovora montaže koje su rađene od KOS-a odnosno u, u Operi i da su plasirane u ovaj, u javnost. Ono što Stazić non stop ponavlja jednu falsifikat laži, neistine, on ponavlja kao neku svoju istinu očigledno nespreman i nesposoban prihvatiti činjenice o Domovinskome ratu i borbi za Vukovar i prošli put sam rekao koliko je ta nakaradna interpretacija, inzistiranje na tim dezinformacijama jer Marko Babić, jedan od očito ključnih ljudi u obrani i koji ima nepodijeljeni poštovanje i dignitet i boraca i svih drugih ljudi, jednom je rekao, kad su ga novinari pitali kako to, zašto je Vukovar pao, onda je rekao, kad mi to novinari, kad me to bilo tko pita, dođe mi da mu opalim šamarčinu i da je pitanje kako to da se Vukovar mogao braniti 3 dana jer nije bilo šanse da se uopće obrani. Prema tome, ove danas, ovo što danas ovdje čujemo u HS-u to je naprosto jedna sramota i za HS i za one koji to govore.

gdje se govori da ovaj zakon ne donosi ništa, da se s njim neće ništa riješiti, ali mi smo apriori protiv toga. Zar to samo ne ukazuje, upravo takvo raspoloženje opozicije da je upravo takav zakon trebalo donijeti? Jer, ako ste apriori protiv nečega što ništa ne rješava, ništa ne donosi, onda u čemu je problem? Predložite što bi trebalo promijeniti i glasajmo svi za taj zakon. Pa valjda Vukovar i pijetet prema žrtvama Vukovara, Škabrnje, diljem Hrvatske koje su padale od velikosrpske i četničke agresije zaslužuje da mi u ovom Saboru pokažemo jedinstvo. Da konsenzusom donesemo. Pa zar ćemo se mi na jednom ovakvom zakonu, za koje kolege iz oporbe kažu da ništa ne rješava, .../Govornik se ne razumije./... apriori protiv, protiv čega?

Hvala. Ali, kolega Šuker, ono što je očito, a to se vidi iz ovih članaka koje sam pročitao, daje se težište na istraživanju istine i promocije Domovinskog rata, i Vukovara i cijeloga Domovinskoga rata, prema tome, i to je već jedna dimenzija koja odskače od svega onoga što se želi negirati jer tu obvezu više, ta obveza nije više na razini lokalne uprave nego na razini države i zato je ovaj sastav Vijeća za domovinski pijetet takav kako je predloženo. Ono što začuđuje, to je da zapravo jedinstven stav oko odbijanja ovoga zakona imaju i krajnja ljevica i krajnja desnica i to je ono što bi trebali, o čemu bi se trebali svi

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministre s državnom tajnicom i suradnicima. Nadovezat ću se na raspravu kolege Tuđmana u onom smislu kako su išle prethodne rasprave, a prethodno ću se, naravno složiti s kolegom Šukerom, kad se referira na autentičnost iskaza kolegice Balić i ako se kolegice Balić neće uvrijediti što ću je sada ovdje parafrazirati jer je lijepo rekla da može konkretizirati htjenja stanovništva Vukovara i ja se slažem s tim da kolegica može itekako konkretizirati htjenja stanovništva Vukovara i to puno autentičnije nego neki drugi ovdje u sabornici, bez da se itko osjeća prozvan. Prije svega, zbog tri činjenice. Prvo, zato što je tamo rođena, provela djetinjstvo, živjela, a onda doživjela i tragičnu smrt roditelja, što nijedno dijete ne bi trebalo osjetiti, a naravno, sve to zbog Domovinskog rata i agresije na Vukovar. Dakle, više vjerujem autentičnim predstavnicima Vukovara i žitelja Vukovara, nego nekim drugima, iako svi imamo emocije prema Vukovaru i nikome ne umanjujem pravo, ni sama sebi ni nikome drugome da govorimo o Vukovaru, ali ipak, nego govore autentičnije. Isto tako, ovaj zakon nije trebao riješiti ona pitanja u kojima se ovdje govorilo u sabornici. On nije imao ni intenciju ni težnju ni želju da riješi ta pitanja i ta pitanja zapravo i nemaju veze sa pijetetom prema poginulim u Domovinskom ratu i prema pijetetu u Domovinskom ratu. Ono što je bitno reći da u ovom sazivu Sabora, bez obzira što neki misle o ovom sazivu, to je jedna druga tema, ali kad govorimo o donesenim zakonima, onda je ovaj saziv itekako produktivan i uspješan. Donesen je cjelovit Zakon o braniteljima iz Domovinskog rata, dakle referiram se na ovu temu. Donesen je Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu, a kao što vam je poznato, više od 1890 osoba još se vodi nestalima. 18.11. je proglašen datumom sjećanja, dakle Danom sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Isto tako, ono što nisam čula u prethodnim raspravama, a čuli smo kad je ovaj zakon bio u prvom čitanju, da je ovaj prijedlog zakona rađen u uskoj suradnji sa braniteljskim udrugama koje proizlaze iz Domovinskog rata, a sjedište im je u Vukovaru, dakle s područja grada Vukovara, sa suradnicima gradonačelnika Vukovara i sa samim gradonačelnikom Vukovara. Vjerujem da je dobro poznato stanje na Ovčari i stanje na Veleprometu. Ono što točno katastarski ulazi u ta područja i da je svih ovih 28 godina to bilo regulirano na jedan način na osnovu kojih zakonskih okvira je regulirano to spomen obilježje i da su sada čitav niz mjera inkorporiran koji prethodno nije bio reguliran, a ovim zakonom će biti. Bitno je također istaknuti činjenicu, a stoji u samom zakonu da će tijekom obilježavanja dana domovinskog pijeteta biti uključene brojne obrazovno odgojne aktivnosti za učenike i studente te druge zainteresirane i tu vidim isto tako doprinos kolege Tuđmana kroz ova dva amandmana da se proširi na Ministarstvo kulture i na Ministarstvo znanosti i obrazovanja jer je to naprosto logično i nužno. Isto tako, čuli smo da pojedinci govore o pojmu velikosrpska agresija koji je uži pojam pa ja jednostavno ne razumijem zapravo ne znajući oni aboliraju Srbiju, Crnu Goru, JNA i sve paravojne postrojbe od počinjenih zločina jer je velikosrpska agresija uži pojam. Agresija nije bila samo velikosrpska kao uži pojam nego ovo što sam rekla kao širi pojam. Ovaj zakon nosi mnoge pozitivne učinke, ne samo za branitelje, ne samo za žitelje Vukovara nego i za buduće generacije Vukovara. Isto tako čuli smo da se ništa ne ulaže u Vukovar i u Vukovarsku-srijemsku županiju i to je jedan od neistinitih iskaza, jer ako govorimo o činjenicama onda trebamo reći koliko velika sredstava su uložena u Vukovar. Iz državnog proračuna je uloženo 435,68 milijuna kuna, a ako gledamo Vukovar kroz Vukovarsko-srijemsku županiju onda je to 863 miliona kuna što je u odnosu na neke prethodne vlade nemjerljivo. Isto tako, čuli smo da se ništa, baš ništa ne poduzima po pitanju žitelja i poboljšanja kvalitete u gradu Vukovaru, opet nije točno. Ako gledamo ono što je jako bitno, a to je zaposlenost, onda je zaposleno više od 2.000 osoba, a 618 obitelji je dobilo obiteljske kuće što je koštalo više od 50 milijuna kuna itd., da ne nabrajam koliko ljudi je dobilo stanove. Isto tako, naravno da nitko ne osporava činjenicu da ima razloga za frustraciju. Razloga za frustraciju ima i bit će i dalje dokle god neki koji su činili ratne zločine nažalost nisu procesuirani i dok ta pravda nije ugledala svjetlo dana na onaj način na koji treba ugledati. Što se tiče srpske i ostalih nacionalnih manjina, pa mnoge države u svijetu nemaju takva prava prema nacionalnim manjinama kakve je ostvarila RH i to je još prvim zakonima kao što sam rekla od '91. nadalje svaki slijedeći zakon je išao zapravo na ruku nacionalnim manjinama i danas zapravo možemo reći da Hrvatska čak i ako gledamo u nekim svjetskim razmjerima zaista je država u kojoj nacionalne manjine ostvaruju visoka prava. Što se tiče dvojezičnosti, to smo već sve slušali kad je ovaj zakon bio u provom čitanju. Opet činjenice, u Vukovaru još od 2011. živi 1/3 pripadnika srpske nacionalne manjine što je oko 33, 34% i što znači da ovaj zakon niti ne želi biti iznad Ustavnog zakona i onih zakona koji reguliraju ovo pitanje i ta dvojezičnost uvijek će za jedne biti privilegija, a za druge će biti kamen spoticanja i smutnje. Ali kad je riječ o Vukovaru ne bi bilo dobro da usvojimo stav da cijele nacionalne manjine stigmatiziramo i proglašavamo odgovornima zato što su neki pripadnici ili dio pripadnika te nacionalne manjine činili zločine nad RH i stanovništvom jer treba imati u vidu i da je oko 9.000 Srba sudjelovalo u Domovinskom ratu ali na strani hrvatske vojske. Dakle, trebamo težiti da se tenzije ne pojačavaju nego da se smiruju sa svih strana, bez obzira što neke strane žele pojačavati te tenzije. Nacionalne manjine nemaju nikakvog razloga biti nezadovoljne, ali isto tako domicilno stanovništvo, dakle hrvatsko stanovništvo ne smije se osjećati nezadovoljno i ne smiju prava nacionalnih manjina ići na uštrb domicilnog stanovništva. Za nas Hrvate je Vukovar uvijek bio ključna točka obrane istočne granice na Dunave, a za Srbe je to grad u kojem oni prelaze 1/3 stanovništva po brojnosti i prema važećim zakonima ostvaruju pravo na dvojezičnost. I to je činjenica koliko god se to nekome ne sviđalo. Dakle, Vukovar se vratio brojčano na stanje prije rata pa jednako otprilike sada ima srpskog i hrvatskog stanovništva u onim omjerima kako je bilo i prije više-manje i oni moraju živjeti zajedno bez obzira koliko je to teško, to nije lako to naročito sad izaziva frustracije i nezadovoljstvo, ali mislim da ne bi nitko trebao biti frustriran oko toga jer to treba gledati kao jedan civilizacijski i kao doseg mirne reintegracije i ako se sjetimo i Erdutskog sporazuma koji više nije na snazi i ako gledamo povijesno onda trebamo to gledati u pozitivnom smislu i naravno težiti i da od samih nacionalnih manjina dođe pozitivna inicijativa da se ne inzistira na nečem što nije potrebno, a naročito da se sada uvaže sve ove činjenice. Hrvatska je dakle zajamčila nacionalnoj manjini srpskoj sva prava još za vrijeme mirne reintegracije, dalje se to zakonima provodilo onako kako se provodilo. Ovaj zakon nije zakon koji regulira prava nacionalnih manjina i dvojezičnost on regulira sve ono što smo već čuli i njega u tom kontekstu treba gledati kao jedan pozitivan iskorak i kao nešto što će pridonijeti boljem i kvalitetnijem životu stanovništva u Vukovaru bez obzira na njihovu pripadnost odnosno njihovo državljanstvo. Oni su svi državljani RH, ali ja mislim da ovaj zakon jednako zahvaća i pripadnike nacionalnih manjina u pozitivom smislu kao pozitivan iskorak. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. A sada je na redu gospodin Stevo Culej. Poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege, ministre sa suradnicima. Eto došao je i Vukovar na raspravu u Hrvatski sabor, mnogo sam potresen nakon ovih svih rasprava pa sve ono što sam si pripremio moram gurnut na stranu da bih mogao govoriti onako kako sam naučio, onako kako pamtim, onako kako su govorili oni koji su umirali u Vukovaru i oni koji imaju pravo o njemu govoriti na onaj način, a to je jedan jedini način govoriti istinu. U Vukovaru i okolici Vukovara poginulo je 22 pripadnika postrojbe gdje sam ja bio jedan od zapovjednika. U Vukovaru su ginuli moji prijatelji iz cijele Hrvatske, iz mojega mjesta. U Vukovaru su ginuli policajci iz cijele Hrvatske i specijalci čiji čiji sam i ja bio pripadnik. U Vukovaru su ginuli mladići iz cijele Hrvatske kao što je Crvenkapa Manjkasa pripadnik HOS-a kojega smo ekshumirali ovih dana. U Vukovaru su se borili i organizirali obranu pored mladog, starijeg Jastreba, Tomislav Merčep, Blago Zadro jedini general, pitanje da li bi bio general da nije poginuo, možda bi bio tamo gdje je i Tomislav Merčep danas. U Vukovaru koji je bio i srpski grad kako oni to vole naglašavati u jednom trenu kada su oni oslobodili Vukovar kada je i Vojislav Stanimirović koji je bio ovdje u Hrvatskom saboru isto koalicijski partner moje stranke koji je rekao da smo oslobodili Vukovar od ustaša. šta su učinili kada su oslobodili grad? Prvo su donijeli svoja obilježja ćirilicu koja je na tenkovima ušla u grad, donijeli su zvijezdu petokraku, donijeli su kokardu koja ni dan danas nema temelja u hrvatskom zakonu da bude uklonjena kao ni zvijezda petokraka. Samo je pitanje vremena kada će se umjetnost sa riječkih dokova i ulica prebaciti na vukovarski dok i na trg, samo je pitanje vremena i na koji način. Da li ćemo ovim zakonom zaštititi Vukovar od zvijezde petokrake, ćirilice i kokarde? Da li ćemo uspjeti privesti licu pravde sve one ubojice, rušitelje Vukovara? Ne nećemo, već su davno na slobodi. I Vrhovni sud je u odsutnosti oslobodio RAdenka Alavanju iz Borova Sela komandanta štaba teritorijalne obrane, a u Borovu Selu napominjem po stoti puta ubijeno je 83 ne Srba, isto i na isti način su abolirani i drugi ubojice i rušitelji Vukovara koji se slobodno šeću po Vukovaru, zbog kojih je bio i prosvjed organiziran od stradalnika Vukovara i gradonačelnika Ivana Penave koji je ponukan upitima svojih sugrađana i njihovom tugom uspio na trgu u Vukovaru okupiti 10.000 Hrvatica i Hrvata iz cijele Hrvatske. Samo mi nismo bili tamo. Zašto nismo bili tamo, upitajmo se sami? A sada bi malo o Vukovaru. E nećete prijatelji dok sam ovdje u zadnjoj klupi na taj način razgovarati. nećeš Staziću, nećeš u ime svih onih Manjkasa u ime svih Zadra i u ime svih Josipa, Ivana, Marijana i drugih Hrvata i Hrvatica naravno, e nećeš Staziću, nećeš dok sam ti ja ovdje. I svi stazići, svi beljaci, nećete ni pupovci nećete. Znate zašto nećete? Dok postoji ijedan Hrvat u Vukovaru sličan onome koji je tamo bio '91. zato nećete. Zato što će se istina prenositi s koljena na koljeno, zato što će i ovaj zakon, mada za mene nedovoljno nedorečeno u nekim stvarima, ipak moguće nešto dobro polučiti u cijeloj priči. A nisam s njime zadovoljan, nisam do kraja i ne mogu biti nikada zadovoljan jer ja bih bio jedino zadovoljan da smo i mi Vukovar oslobodili kao što su ga oni oslobodili pa možda ne bismo imali danas ovih problema. Ne, ja ne pozivam na nasilje, ja ne pozivam na mržnju, ja pozivam na pravdu, da Radenko i slični da su vidjeli lice pravde i da su odslužili Hrvatskoj dug za zločine koje su počinili, e ja bih tada bio zadovoljan. Ja bi bio zadovoljan kada ubojice Hrvatica i Hrvata ne bi imali mauzoleje kako govorite u Hrvatskoj, kada ne bi Vukašin Šoškočanin imao spomenik da je junak u Hrvatskoj, možda bi bio malo zadovoljan. Kada bi se prozvali nalogodavci i prizvali licu pravde bio bih zadovoljan kad se Vukovar ne bi vrijeđo na svakom koraku nego kad bi samo istina bila o njemu ja bih bio zadovoljan i ono pismo što je čitao Glavašević, jel znate ko ga je čitao prvi? Ko ga je čitao prvi u Vinkovcima u hotelu? Vlado Jozić zvani Policija iz Ivankova i ja. A znate ko ga je doneo? Viktorin Jurić Paša, HOS-ovac koji je preživio, on ga je prvi doneo preko Male Bosne i u hotelu nam je pokazao, a taj uradak čiji je bio i ko ga je proturio, zna s kojom namjerom ga je proturio. Puno toga je o Vukovaru rečeno, a malo istine. Kako je završio Jastreb stariji? Zašto je tako završio? Ko ga je dočekao? Kako je završio onaj koji je opljačkao SDK? I njega su ubili, Srbi su se međusobno poubijali, a Jastreb stariji je bio kriv. Kako je završio Tomislav Merčep zbog nečinjenja? Nije uspio spriječiti neke navodne njemu podmetnute zločine od onih koji su svjedočili protiv njega. Imao bih puno toga pročitat, ali mi ostane taman tolko. Prije ustavnih promjena 2012.g. za postavljanje ćiriličnih ploča u bilo kojem hrvatskome gradu ili mjestu potrebno je bilo da u njemu živi više od 50% stanovništva, to je promijenio naš predsjednik Ivo Josipović zajedno sa onim premijerom Milanovićem koji nam sada predsjeda i koji sjedi na njegovome mjestu, koji je rekao dok je on premijer neće biti u Vukovaru ono što smo mi planirali nego će bit ćirilica koju će nam on pod okriljem noći ponovo vratiti zajedno sa Rankom Ostojićem, možda vrate i Sabodoša, eno ga u Irskoj prima hrvatsku mirovinu. Da vratit će se oni, vratit će se kao aveti prošlosti i g. Bauk koji upravo ulazi, pitam se da li je bio možda u posjetu mome klubu da ga ne moram tjerat po ko zna koji put iz prostorija. Da, upravo zato sam ovdje u HS da vas ogolim kao Beusa Richembergha suradnika udbe koji je rekao da će me tužit, a nikako da me tuži. Upravo to prijatelji moji, pogledajmo se u oči, samo na taj način možemo govoriti o Vukovaru. Reći ćete da sam emotivac, e jesam jer moraš biti emotivac ako voliš svoj narod, ako voliš svoju domovinu i ako si istino i pravdoljubiv, moraš biti emotivac, a sve drugo su ljudske hulje bez emocija, bez osjećaja, bez ljubavi za svoj narod i svoju domovinu, to su oni koji su svoj narod razoružali, peta kolona i ona, i oni koji su čekali brigade, proleterske oslobodilačke, možda su čekali Hvala potpredsjedniče sabora. Kolega Culej, tko je oslobodio Vukovar i od koga? Tko je slavio oslobođenje Vukovara od te emocije koje ste sada pokazali i ja se u potpunosti sa vama slažem. Tko su ti ljudi? Ti isti koji žele danas ćirilicu, ti isti koji ne poštivaju hrvatsku državu, ti isti koji su izgradili četnički spomenik na sramotu RH, tu niko ne postavlja pitanje, a šta je to? To je slabost hrvatske politike, svih ovih 29.g. slabost hrvatske politike, to treba jasno i glasno reć. Uhljeba koji su došli u politiku da uzimaju novac u ovom saboru, da uzimaju novac ovom narodu, a u stvari da ništa ne kaže i ništa ne pomažu narodu, a sebi jako, jako dobro pomažu uzimajući novac u ovom saboru i sjedeći ovdje za visoke plaće, a svakako da ih nisu zaslužili ponašanjem onakvim kakvo je trebalo biti …/Upadica: Nikada oni ne bi sjedili u HS da nisu razvodnili hrvatske branitelje, da nisu stvorili toliko udruga hrvatskih branitelja, da se branitelji nikad nisu uspjeli ujediniti u jednu udrugu, znali su oni u nekim svojim pobjedama kako trebaju vladati, nisu bili ni pismeni, ni sposobni za to, ali su ostavljali pametne Hrvate koji su im bili sluge, pa su ih iskoristili za to, znali su komandovat i znali su upravljati samo nisu mogli do kraja provest ono što sada provode mnogi u RH, misle da će provest, ali neće, sve se mijenja.

Sada će govoriti g. Željko Raguž. Nakon brojnih rasprava i ocjena zakona o kojima danas, o kojemu danas govorimo ostalo je malo prostora za kazati nešto novo jer smo se ipak više puta ponavljali u tezama i isticanja kvalitete ovog zakona i njegova negiranja najčešće bez argumentacije, bez osnova. Vukovar je u javnosti RH od 1991. mjesto posebnog domovinskog pijeteta. On je to od 1991. i u hrvatskoj javnosti u BiH. O tome svjedoči i činjenica da na dan pada Vukovara 18. studenoga 1991. Hrvati BiH su izrazili solidarnost sa hrvatskim narodom u BiH i RH stvaranjem hrvatske zajednice Herceg Bosne koja je bila jasan iskaz ne samo zahtjeva za ravnopravnošću Hrvata u BiH, već činjenicu da će se Hrvati i u RH i u BiH zajednički suprotstaviti agresiji na RH i BiH, koja je uskoro i uslijedila. Dobro je da ovaj zakon je došao na dnevni red, da bi on svojim odredbama sublimirao sva nastojanja, sve uspjehe tijela vlasti u RH, na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj razini. Ustanova koja se bave odgojem, obrazovanjem, znanošću i koje na taj način stvaraju pretpostavke da se dođe do onih mjera koje će omogućiti demografski, kulturni i gospodarski razvoj Vukovara. Ali, ono što treba također, naglasiti, da je u identitetskom smislu suvremene hrvatske nacije, Vukovar prijelomna točka

i upravo agresor nije uspio u svojoj namjeri da padom Vukovara pokoleba obranu RH. Naprotiv, došlo je do homogenizacije i snažnog otpora agresiji koja je rezultirala i stvaranjem hrvatske države odnosno oslobađanjem prostora RH. Danas Hrvati u BiH kada gledaju što njihovi sunarodnjaci rade u RH u identitetskom smislu, kada je u pitanju Domovinski rat i njegove posljedice, sigurno će slijedom ovoga primjera ići i u svom određenju prema nekim mjestima svoga stradanja i svoga otpora u BiH i sigurno, iako nije primjereno, bilo što komparirati, a bilo je danas i takvih primjera, kada je Vukovar u pitanju, postoje i slična mjesta u BiH stradanja hrvatskog naroda. Ja ću spomenuti samo jedno od takvih mjesta u Središnjoj Bosni, Vitez gdje je u 316 dana opsade bošnjačke vojske koja je sebe manipulativno nazivala Armija BiH, pobijeno 653 Hrvata. Sigurno je Vitez, dakle jedno od mjesta posebnog pijeteta za Hrvate u BiH, ali ono što će takva jedna odluka, kada su Hrvati BiH u pitanju, donijeti ukupno u smislu razumijevanja unutarnjeg razumijevanja hrvatske nacije u RH i BiH, to je jedno realnije sagledavanje suvremenih odnosa na na prostoru bivše Jugoslavije, dakle u zemljama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, hrvatsko-srpskih odnosa, hrvatsko-bošnjačkih odnosa jer su upravo ti odnosi i dan danas dio nerazumijevanja unutar hrvatske nacije, a upravo donošenje ovakvih zakona i u RH i BiH omogućit će jedno realnije, racionalnije sagledavanje posljedica Domovinskog rata u suvremenom životu i RH i BiH. Bilo je govora kako ovaj zakon ne donosi ništa nova. Kako on neće pomoći Vukovaru, upravo iz niza mjera koje donosi zakon, stvorene su pretpostavke da se realiziraju dvije ključne potrebe kad je Vukovaru u pitanju. To je odnos prema žrtvi Vukovara, dakle u prošlosti koja će se manifestirati sada brojnim sadržajima, ali poštujući i forme koje je nužno poštovati na mjestima kakav je Vukovar. Druga potreba koja će se realizirati mjerama koje će omogućiti ovaj zakon je dakle odnos prema suvremenom trenutku Vukovara i njegove budućnosti. Mjere koje će niz tijela vlasti u RH koje su navedene u strukturi Vijeća za mir, razvoj i poseban pijetet Vukovaru, omogućit će dakle, angažman ministarstava i ne stoje oni navodi kako neće biti dodatnih sredstava. U zakonu je navedena i ta mogućnost da, ministarstva u okviru svojih nadležnosti omoguće niz mjera koje će doprinijeti i boljem demografskom, kulturnom i gospodarskom razvitku Vukovara. Zaključno, o Vukovaru, kad se danas govorilo bilo je neprimjerenih ocjena o srpskoj nacionalnoj manjini u RH poštujući poštujući načela na kojima je stvorena suvremena hrvatska država, prije svega, politička ideja predsjednika Tuđmana o pomirbi, politička ideja koja je omogućila i mirnu reintegraciju dijelova istočne Hrvatske. Ne treba rasprava o Vukovaru, poštujući emocije koje su opravdane, ne treba biti prilika za diskreditaciju srpske nacionalne manjine. Naš odnos prema Vukovaru se mjeri i civiliziranim odnosom prema srpskoj nacionalnoj manjini i činjenici da je desetak tisuća Srba sudjelovalo u redovima Hrvatske vojske. Sve u svemu, Vukovar će ostati prijelomna točka suvremenom hrvatskog identiteta i u RH i u BiH, a slijedom ovog zakona, Hrvati BiH dobili su primjer da se i oni odrede prema svojim mjestima pijeteta u BiH. tražio repliku. **Ljubić, Božo (HDZ)** Kolega Raguž, podatak koji ste iznijeli, dakle da je na dan pada Vukovara, dakle osnovana hrvatska zajednica Herceg-Bosna je zapravo izraz nacionalne odgovornosti vodstva Hrvata u BiH i refleks samoobrane. Međutim, ja bih htio ovdje evocirati još jedan podatak. Kada su prve granate počele padati na vukovarsku bolnicu, dakle, građani zapadne Hercegovine, posebice Širokog Brijega su stali na granici širokobriješke općine na put tenkovskoj koloni, dva korpusa JNA i na taj način pokazali zapravo solidarnost sa napadnutim hrvatskim narodom u RH, a da ne govorim o svim braniteljima koji su branili Vukovar uključujući dakle i moga susjeda Blagu Zadru. Dakle, ovdje želim sada apelirati na istu razinu nacionalne odgovornosti ovdje u nacionalnom korpusu RH, BiH, u momentu kada je hrvatski narod u BiH ugrožen odnosno kada je ugrožena njegova opstojnost i politički subjektivitet. **Radin, Željko (HDZ)** Pa upravo angažman odgojno obrazovnih ustanova, znanstveno istraživačkih ustanova koje su navedene u ovom zakonu, posjete Vukovaru i Hrvata iz BiH što se već realizira brojne su škole iz BiH bile u Vukovaru sa svojim učenicima omogućit će dakle razumijevanje mladih generacija da prostor RH i BiH bio jedinstveno ratište i da je solidarnost Hrvata sa jedne i druge strane granice omogućila ne samo bolju obranu RH, njezinu mirnu reintegraciju, već i činjenicu da se Hrvati BiH i dan danas bore za svoju ravnopravnost u BiH što će oni sigurno uspješno i realizirati slijedom

(Nezavisni)** Idemo dalje sa raspravom. Gospodin Tomislav Panenić imat će svoju raspravu pojedinačnu. **Panenić, Evo da sačekamo i predlagatelje tako da imali su jednu pauzu pa vjerojatno su malo i razmatrali ovo što se govorilo ovdje. Ja bi samo jedno reko, naravno da oko ovakvih zakona postoje emocije, uvijek ima emocije i pogotovo mi koji dolazimo s toga područja očekujemo uvijek više. I morate nas razumjeti kada budemo nekad emocionalni na neki način se izražavamo, uvijek tražimo više jel upravo to i građani traže. I da pitate sada o gradu Vukovaru bilo hrvatske nacionalnosti, bilo srpske nacionalnosti, što bi oni rekli što je sadržano u Zakonu o Vukovaru kao mjestu posebnog domovinskog pijeteta? Vjerojatno da bi svi hrvatske nacionalnosti govorili o vjerojatno se tu pokušava riješiti pitanje dvojezičnosti ploča, tako da problem koji tamo stalno iskri i ćirilične ploče to je život. A isto tako da pitate i srpsku nacionalnost koja živi tamo i oni bi vam rekli da vjerojatno je nešto gdje se pokušava zabraniti ćirilične ploče ono, znači imamo pogrešnu predodžbu, ne kažemo da ovdje nešto što se napisali nije naša stvarnost, nije nešto što mi živimo tamo, što obilježavamo. Prema tome ovo ja mogu razumjeti kad kažete idemo to ozakoniti, kad nešto ozakonimo onda je to ipak jedan jači dokument nije više samo ona lokalna inicijativa, ono što pokreću ne znam branitelji, obitelji stradalih, grad kao jedinica lokalne samouprave nego evo i mi ćemo dati jednu skrb. Ali isto tako morate razumjeti i kad vidimo i opasnost da država na neki način pokušava preuzeti nešto. Idemo mi to preuzeti pa ćemo onda mi to oblikovati na način kako mi to gledamo i bojimo se kada jednom na toj razini države dođe do promjena koje se ne slažu sa lokalnim lokalnim promišljanima. I uvijek je lokalno kad se biraju i dužnosnici i sastave gradskog vijeća, moraju svi voditi i računa i brigu da upravo što što manje tijekom ne znam svog mandata ili u nekoj kampanji povrijede osjećaje ljudi koji tamo žive i svi će tražiti da rješenje bude što prihvatljivije. I zato je i u vremenima kad su se razlikovale politike i usvajano da Vukovar se proglasi mjestom posebnog pijeteta i raspravljalo se i o ćirilici i o svemu tome i bilo je burno i prenosilo se i na nacionalnu razinu i upravo treba reći da taj prijenos na nacionalnu razinu jest definirao da politika koja se vodi u Vukovaru ima značajan utjecaj na ukupno mnijenje u RH. Jedan gradonačelnik Vukovara naravno da ima prepoznatljivost u Hrvatskoj, da je isti taj Ivan Penava, ne umanjujući njegove vrijednosti kao čovjeka koji radi i to, ali da je gradonačelnik nekog drugog grada njegova vidljivost, pogotovo politička vidljivost bi bila značajno manja. I zato treba uzeti u obzir da i ovakav zakon, da očekivanja od njega su velika. Evo i kolega Medved ono, ja znam da vjerojatno bi i on želio da riješi sa jednim aktom sve probleme koji nastaju tamo u Vukovaru, ali mi se suočavamo sa stanjem u kome postoje zakoni, organski zakoni ili ostali zakoni koji definiraju određena područja koja su na jednom dijelu, većem dijelu možemo reći RH apsolutno prihvatljiva, ali s druge strane kad dođe na jednu mikro lokaciju koja je opterećena sa događanjima koja su bili onda se propituju sve vrijednosti ove politike i na kraju dobri ljudi, koji predlažu univerzalno dobra rješenja kada dođu tamo ne mogu se nositi sa osjećajima koji vuku upravo polazište iz Domovinskog rata. I vijest o o identifikaciji stradalnika što evo sad smo imali odma uzburka, pokrene nove mase, nove osjećaje i treba neko vrijeme i za to treba razumijevanja i upravo događaju se i dani obilježavanja stradanja i bilo koji momenti kada ti osjećaji navru i onda prijedlogu ovakvoga zakona ili nekoga drugoga će uvijek biti kritički ocijenjen i reći će se nije riješio naš problem. I to moramo ovdje biti složni da donošenje ovog zakona neće riješiti problem koji tinja i koji će tinjati još jako dugo na području grada Vukovara jer ne ulazi u bit, ne ulazi zapravo da rješava pozivamo se na neke druge zakone, međunarodne standarde, potpisane određene konvencije i svakome kad to govorite pojedinačno i tko živi u gradu Vukovaru on će reći da, ja to shvaćam, prihvaćam tako, međutim život mi govori drugačije. Jel sada kako pogledate kako komuniciraju i oni koji su po shvaćanju nas koji smo branili RH, branili Vukovar i druge, mi gledamo da stvarno smo sa željom da obranimo suverenitet RH branili od velikosrpske ili bilo koje ine kako god da se nazivala agresija i u tome smo stradavali i uspjeli na kraju, ostvarili, skupo smo platili, ali kad pogledate i one koji su bili, po našem shvaćanju napadači, oni u svojim zajednicama komuniciraju da su oni obranili narod, srpski narod tamo koji je bio ugrožen. I na kraju se svede, pa na kraju jel smo svi branitelji, ne možemo biti baš svi branitelji, negdje treba ta istina se izdefinirati. I kroz zakone koji me dotiču to otvara se prostor za jednu komunikaciju dnevno, svako si je u pravu, gdje god dođe istaknuti političar hrvatske nacionalnosti naravno da će braniti, evo imali smo i ovdje gorljivi govor od Stiva Culeja gdje je on rekao nisam dovoljno zadovoljan, jer nedovoljno je zapravo srž samoga problema dotaknuta s ovim, a isto ćemo imati tako gdje netko će iz srpske nacionalne manjine tko je političar reći ono braniti naravno interese svoje i i tu trebamo biti jednoznačni da zakon kao takav ne može riješiti ono što je postupanje, ne može biti dovoljno postupanja samo za određene dane u Vukovaru ministar on jako dobro poznaje i područje tamo i često dođe i razgovara sa ljudima. Kad bi pitao te ljude napišite prijedlog zakona onda ne bi bio ovakav prijedlog, bio bi prijedlog koji je ovdje bi bilo problematično usvojiti vjerojatno bismo bili da takav neki prijedlog usvojimo bombardirani od EU, svjetskih institucija, brojnih organizacija jer on bi odražavao strast. Strast onu koju imaju ti ljudi koji žive i koji žele nešto promijeniti. Radi toga kad govorimo o ovome prijedlogu on kao takav da, on je napisan korektno, znači u njemu je sadržano to što je onak, ali dubina koju obuhvaća ne može pomoći onima koji traže od ministra, od Vlade, od Hrvatskog sabora da usvajanjem ovakvog zakona da probleme koji su kroz to vrijeme nastali, da usvajanjem ovakvog zakona riješimo. Može se kroz obrazovne određene aktivnosti, kroz rad sa budućim generacijama utjecati možda da taj suživot bude mekši ono da bude na neki način prihvatljiviji, ali isto tako svjedoci smo da život ne piše baš takvu priču, uvijek će se pojaviti netko tko ima politički interes, koji će svako malo potkuhavati, stvarati novu tenziju i kolko god da se ulaže u suživot i materijalno i na bilo koji drugi način, nikako da bude dovoljno jel jednostavno nismo prerezali, nismo prerezali da budemo jasni i u Vukovaru, da tamo dođe netko tko ima političku snagu i moć i pogotovo ako ima jednu širu potporu kaže da činjenica je ta, ta i ta i tako je odsad stav i neće se promijenit. Ja se bojim kao netko tko stvarno dolazim s toga područja, nisam iz samog grada Vukovara kao što je kolegica Marijana koja je ipak dublje bila s tim pogođena, da budućnost koja nam dolazi će umanjiti, previše umanjiti rane koje su nastale, da će to postati neki holivudski zapravo pamflet bilo čega što oblikuje tamo i da oni koji su stradali, koji imaju stradalnike u svojim obiteljima će nakon nekoga vremena reći da ih je država zaboravila i to je, to je ono što vrijeme radi, radi toga je bitno da u ovome trenutku budemo jasni s time što komuniciramo da to i isporučimo jel je komunikacija krenula da ćemo riješiti pitanje i onda je bilo, pitanje oko ćirilice, e tako se komuniciralo, možda je neko malo to prikrio, pa nije htjeo baš direktno reć, ali su ljudi to osjećali. Sada imamo ovdje prijedlog koji nije to dotaknuo i kao takav neće postići prihvaćenost onu koju se očekuje i neće te zasluge ministru, Vladi biti jednoznačne nego će evo trajati …/Upadica: Vrijeme/…neko vrijeme da se možda neki i bolji prijedlozi izdefiniraju. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima. Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta treba donjeti upravo zbog ovakvih rasprava koje smo danas čuli ovdje od nekih klubova, nažalost i od nekih zastupnika koji su toj temi prišli na jedan način poništavanja svega onoga što se dešavalo u proteklih 30-tak godina sa tim gradom, a posebno osvrtom na dane kojih se trebamo sjećati s pijetetom i upravo zbog toga treba donjeti i donjet ćemo bez obzira što tko ovdje pričao jer ima onih kojima ovaj zakon smeta, vidjeli smo smeta i toga se čak ne srame ni izreći, jednostavno pokazali su da nisu na razini onoga što bi trebao biti ovaj saborski zastupnik koji promišlja ne politikanski i isključivo politikanski u svrhu probitka možda vlastite partije il stranke, nego realno sagledavajući što se tamo događalo. Na način na koji smo to danas čuli, vidjeli smo da se netko želi promovirati u svom pogledu na ta vremena koja su se desila prije 30.g. sa svojih pozicija i jasno nam je da im je draže možda od Vukovara otići u šumu Brezovicu, nekome je draže Jajce ili Drvar, možda neko drugo stratište iz Drugog svjetskog rata, ali mi danas u 21. stoljeću govorimo o stradanjima koja su bila ne tako davno, u vremenu civilizacije i modernog vremena kada smo mislili da se nikada više tako nešto ne može desiti na prostoru Europe i da jednostavno to nešto što nikada neće biti, ali bilo je. I što je sada problem s time? Da li je taj grad podnio žrtvu na kojoj je nastajala neovisna, samostalna RH? Je. Da li su tamo izginuli tisuće hrvatskih branitelja da bi mi danas mogli govoriti ne samo o ovom zakonu nego o bilo čemu u ovom HS? Jesu. Pa gdje je problem onda u riječima koje stoje u ovom zakonu, što je to loše u riječima „sijećanje“, „dostojno obilježavanje“, „odgojne, obrazovne i znanstvene aktivnosti“, „prezentiranje“, „izlaganje“, „dostojanstven način“, u čemu su one negativne? U ničemu. Jednostavno riječ do riječi pozitivna, sjećanje na taj grad svakako pozitivno. A onda ide red politike, političkih promišljanja „što vi“, „zašto vi“, „s čime vi“, „zašto ne mi“, „nisu ne znam to napravili ni Rusi, pa što bi mi“, „zašto „zašto to radite predizborno“, „to ide u korist samo jednoj partiji ili stranci“ itd. itd. Da li taj grad, ti ljudi koji tamo žive, zaslužuju takav način rasprave? Ja mislim da ne, ali je dozvoljeno, u politici je dozvoljeno, nek se svatko na svoj način prezentira. Sramotan način prezentiranja g. Stazića u ime Kluba SDP-a je nešto što nažalost imamo priliku slušati svaki dan, ali i Vukovar mu smeta i Vukovar i ovaj zakon da bi taj zakon pretvorili u ono kao nešto nam fali. Ova Vlada itekako je dala tom gradu veliku pažnju, o svemu, od projekata, od razvoja, od zakonodavnog okvira, jednostavno taj grad jeste u fokusu ove Vlade, što god tko htio reći, ne sjećam se, bio sam dio nekih Vlada, bio sam ovdje u oporbi, gledao sam što se događa, nitko nikada nije dao takav značajan, ne samo Vukovaru nego i žrtvama i braniteljima i ovaj ministar ovdje sa svojim ministarstvom, Projekt Slavonija, Baranja, Srijem, vrijedan projekt koji doprinosi ne samo gradu Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji nego i mnogim drugim općinama i gradovima. Obnova simbola stradanja ili zrušenja tog grada, obnova tornja u Vukovaru gdje su se uključile mnoge lokalne samouprave, regionalne samouprave i sama država i sam grad. Brojni infrastrukturni projekti uz proteklih nekoliko godina samo direktno iz državnog proračuna 356 milijuna kuna onih nacionalnih sredstava, plus 461 milijun kuna iz europskih sredstava, nisu beznačajna sredstva u razvoju tog grada. Zakon o razvoju Grada Vukovara, također dnevna tema i želja da nam Europska komisija konačno da pozitivno mišljenje na taj Zakon koji treba potaknuti ulaganja u taj Grad. Kako se to ovdje doživljava? Čuli smo, sve je to nedovoljno, a gotovo da ne kažu i bez veze, nije vrijedno čak ni spomena, i što nam onda nosi ovaj Zakon koji treba odrediti dane, način, sjećanja ili pijetet prema tom Gradu. Očito da samo nekakav razlog za politikantstvo i međusobna optuživanja. razumije./... dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje sa 18.11., nisu se do sada mnogi usudili to, mi smo to učinili, što god tko htio reći ili ne reći. Vratili smo vojsku u taj Grad, i to je bilo nekada problem, i onda danas imamo, kažem, priliku odslušati kako to sve ništa nije vrijedno, jer da je, na neki način prigodničarski, u pred izbornoj godini, da to nema smisla, što će to uopće popraviti, tko će se opće čega sjećati, sjećajmo se samo, ne znam, Drugog svjetskog rata, učili su nas od malena tada kako se treba poštivati tadašnje vođe, nije bilo pjesmice ili nekakvog štiva u kojem se nisu spominjali ti ljudi i tako dalje, mi danas nažalost moramo reći da prema mladim ljudima moramo ići upravo i sa ovakvim zakonskim prijedlozima da bi i oni bili upoznati, da ne bi zaboravili ono što se desilo u tom prostoru, u tom Gradu prije trideset godina. Jednostavno želim da se ovaj Zakon, kažem, donese bez obzira na protivljenje nekih Klubova, i bez obzira na to što to njima apsolutno u njihovim politikama ništa ne znači, a kad su imali priliku, jasno su pokazali kako vide taj Grad i što je njima u tom Gradu najvažnije.

kako jedan broj kolega nije htio komentirati kvalitete ovoga Zakona, već je jednostavno izašao izvan opsega predmeta ovoga Zakona otvarajući pitanja koja se ne reguliraju ovim Zakonom, već nekim drugim Zakonima. Slažete se da je to uobičajena praksa naše oporbe u Hrvatskom saboru kada ne želi priznati uspjehe aktualne Vlade, onda se bježi od tema na način da se otvaraju druga pitanja koja jednostavno nisu na dnevnom redu, ističući činjenicu kako će doć' do sporenja tobože između lokalne i nacionalne razine, pa ne znam koja bi bila tema od nacionalne razine, koja naravno, podrazumijeva i konzultacije sa lokalnom, regionalnom razinom, ako nije tema Vukovar. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Raguž, zato sam i naveo, da niti na tom drugom području nemaju argumenata, samo kažem u nekoliko zadnjih godina ove Vlade preko 700 milijuna kuna ulaganja direktnih u sam razvoj Grada, u njihove infrastrukturne projekte. Dodatno Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, još više, kažem ono što najviše očekujem, a to je Zakon o razvoju Grada Vukovara i tu traju već višegodišnji, ajmo reći to tako, napori da se taj Zakon obnovi jer donosi porezne olakšice mnogim poduzetnicima koji bi možda u tom Gradu našli svoj interes da ostvaruju svoj posao, i da jednostavno ostvare svoje namjere da rade tamo, i da zapošljavaju ljude koji tamo žive, tako da ova priča, kažem, i nakon onoga što smo slušali kad smo donosili Zakon o blagdanima i neradnim danima, imamo priliku, kažem, ponovno od iste ekipe slušati ovo što misle i o samom ovom Zakonu, očito da im do toga nije previše stalo. **Radin, Furio Poštovani kolega Borić, dakle vi ste održali jedan srcedrapateljni govor o Vukovaru kao mjestu posebnog pijeteta, ja ću podržati ovaj Zakon, jer on je u redu. Međutim, vi meni priznajte odnosno odgovorite na ovo pitanje, a može i ministar kao predlagatelj, drago mi je ministre da ste se pridružili, hoće li ovaj Zakon riješiti onaj problem radi čega je i pokrenut, hoće li riješiti problem dvojezičnih ploča? Hoće li riješiti problem ćiriličnih ploča? Hoće li Marijan Živković, koji je dao dva sina za Domovinu, biti zadovoljan sa ovim prijedlogom Zakona? Neće, jer ne rješava. Dakle ovaj Zakon je jedan isključivo igrokaz, dakle, on ništa ne rješava, a to fiktivno prepucavanje jednog liberalnog HDZ-a i vjerodostojnog SDP-a, znači, neće vam pomoći niti u ovim unutar stranačkim izborima, a neće vam pomoći niti na sljedećim parlamentarnim izborima. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Zekanović, ja ne podržavam nikakve igrokaze koje ćete vi podržati, tako da za mene je ovaj Zakon puno ozbiljnija tema od onoga što je vi, ovaj, sami prikazujete. Vidljivo je da ne možete posložiti dvije osnovne stvari pa podržavate nešto što je igrokaz. Ja to ne bi napravio na vašem mjestu, jedino ako nemate možda i nekih drugih političkih razloga o kojima ste sada rekli. Pokazat će vrijeme izbora tko je gdje, tko je veliki Hrvat, tko je mali, i tako dalje, o čemu vi svakodnevno ovdje govorite, pokazat će to vrijeme bez obzira na ovaj vaš pokušaj da svaku temu prilagodite sebi i nekakvom vašem razmišljanju, da ste jedino vi ovdje mjerodavni da određujete što u ovoj državi valja ili ne valja.

ali ne može meni nametati da ja imam stav kao i on, on podržava Andreja Plenkovića, podržavat će ga, ja ga ne podržavam i ne mislim ga podržavati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Dobro, idemo dalje, gospodin Panenić će govoriti ispred Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, završno. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani ministre, naravno da sad treba u završnoj riječi spojiti i one emocije što se uzburkaju, isto tako i onaj razum koji treba da prevlada jer ovdje raspravljamo o zakonu. zapravo naglasio, evo jednu scenu koju sam doživio kad je ministar došao u sabor. Novinari su se okupili oko njega ja sam onako gledajući očekuješ pitanje ono o zakonu jel tako, govorimo o Vukovaru o jednom nacionalnom ja bi rekao identitetu svih koji zapravo izražavaju svoje osjećaje oko Domovinskog rata, pa da će biti pitanja što će se promijenit na koji način, ne pitanje je bilo ministru vezano za unutarstranačke odnose. Ja vjerujem da bi on bio sretniji da su ga pitali o zakonu da može upravo reći ono što je on kao predlagatelj, njegov tim dao i što smatra da će ono u tome obrazložiti. Vjerojatno ćemo i sada čuti u ime predlagatelja nakon njega nakon svih ovih naših riječi kako on vidi zapravo i naše izričaje koji su ovdje bili, naše primjedbe. uzmimo u obzir ipak da taj zakon on će na neki način formulirati jedno stanje. Mi koji kažemo da nije dovoljno u pravu smo sebi. sebi. Onima koji također to smatraju i uvijek mislimo da može i mora bolje. Vjerojatno će i ministar reći i može i mora bolje, svi to govorimo često, tako da sam zakon bilo zapravo i evo pitanje unutar našeg kluba da li da idemo sa amandmanima. Što bismo doveli? Doveli bismo ovdje u dodatne jedne rasprave, mi dajemo jedan prijedlog on se odbija, ali ono s druge strane ministar može reći tko radi ovdje zakon, jel to radite vi ili radim ja zakon, znači to je moj prijedlog, ono ne dam jednostavno da ga svi skupa uzmete i oblikujete na onaj način kako vi mislite da bi trebao izgledati. Tako da treba dati ministru priliku nek njegov zakon zaživi pa ćemo vjerojatno svi skupa nakon određenoga vremena, godinu, dvije vidjeti stanje u Vukovaru da li je bolje, više, manje, lošije, što se događa. Ali želim ministru samo jedno poručiti nemojmo niti jedan zakon staviti da je Sveto pismo nego u onom trenutku kad vidimo da nešto nije sročeno na najbolji način, ne daje pravi rezultat poduzmimo mjere i mijenjajmo. I nije ni jedan zakon da je to isključivo odgovornost ministra, a vidimo vrlo često da pogotovo kad neki ministar ode sa svoje pozicije da ga se raščerupa tek onda svi su jasni u tome i govore što nije bilo dobro, što bi napravili bolje, na koji način, a to je poruka i upravo i vladajućima koji će davati svoj glas na glasanju za ovaj zakon da se on usvoji. Budite i u ovom trenutku kritični, da sutra kada budete glasali o tome, ono zapravo to oslikava neko vaše stajalište. Da ne bude samo radi kluba, radi jedne kolegijalnosti da se izglasa, a onda kad jednog dana ne bude ministra Tome Medveda da se kaže, pa da ali mi znamo da to nije valjalo pa smo već i tada imali stajalište ali nismo evo nismo uspjeli. To je loša poruka. Ja ću reći ovaj zakon ne čini štetu nikome, on kao takav ipak gledajući što se tiče samoga stradanja u Vukovaru daje jedan zakonski okvir. ja sam očekivao više, materijalno i na bilo koji način, politički da će više toga biti ugrađeno u zakonu pa da će nakon donošenja što sutra treba biti ljudi u Vukovaru mogu moći reći od sada stvarno imamo nešto nešto što nam daje novi podstrek i što želimo da bude i poruka za ubuduće, nećete, nećete promijeniti povijest, nećete promijeniti što je Domovinski rat, nećete promijeniti što je stradanje i to je poruka ne samo za nas nego i za buduće generacije jel nam se događa da nakon stradanja, Drugog svjetskog rata, nakon komunističkih stradanja imali smo stradanje i u Domovinskom ratu i pošaljimo više jednom poruku ne može se više događati stradanje jel posljedice stradanja su jasne. I ovaj zakon i zakoni koji se odnose na tu problematiku oni tu poruku moraju imati snažnu. To je zaštita integriteta Domovinskog rata i je u funkciji budućih naraštaja da oni

Hvala lijepo. Uvaženi ministre sa svojim suradnicima, kolegice i kolege danas smo raspravljali o predloženom zakonu Vukovar mjesto domovinskog, o proglašavanju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta. Ono što sam rekao tijekom cijele rasprave naravno kad o Vukovaru govorimo svi, u najboljoj vjeri, bilo s lijeva, bilo s desna i zasigurno ministar ima najbolju volju i uložio je vjerojatno ogromnu energiju on i njegov tim da bude zakon najbolji. Međutim, ja moram i imam obavezu reći svoj stav i stav Kluba MOST-a. Dvojezičnost ovim i ćirilične ploče koje su simbol u Vukovaru bi i bile bi i bit će u budućnosti simbol pobjede zločinaca srbočetnika postavljajući te ploče u Vukovar. To je činjenica i to je jasno i narod pokazao, ne samo Vukovara, kod u slučaju i znamo suđenje koje je bilo naj i i medijski je bilo eksponirano i ta žalosna priča oko pogibije sinova Marijana Živkovića i sve što je se događalo nadam se više neće nikada događati. Ali ovim zakonom taj problem nije riješen. Problem dvojezičnosti nije riješen. Znači, problem ćiriličnih ploča koji u Vukovaru bi morali imati znači taj poseban zakon ako ga već donosimo. Ali Ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama protiv kojega ja nemam ništa prije svega bi trebalo tim zakonom ako je Ustavni sud nakon 2013. godine kada smo prikupljali potpise za Vukovar mjesto posebnog pijeteta tada smo skupili 653 tisuće potpisa i Ustavni sud je jasno kazao što se može i kako se može. A ovim zakonom problem taj nije riješen osim što je prepisan članak 8. ovdje koji se tada i nalazio također i u tom referendumskom pitanju. Znači člankom 12. o nacionalnim manjinama njega treba promijeniti tj. njega treba proširiti prema Vukovaru da u tome dijelu ne vrijede dvojezične ploče. Znači da se tim dijelom za Vukovar izuzima taj zakon jer ćirilične ploče predstavljaju u Vukovaru simbol ne pismo, ne ćirilica ili dvojezičnost u drugim krajevima apsolutno nema nikakvih problem, ali u Vukovaru taj problem ne rješava. Ovim zakonom su propisana 4 dana obilježavanja, na koji način se obilježava. Ali to se sada sve provodi. Jedino što smo smanjili ime ovdje tj. dali smo umanjenicu Vukovar mjesto posebnog domovinskog pijeteta. Postavlja se pitanje, zašto domovinskog. Znači Vukovar je žrtva. O Vukovaru se treba pričati i sjećati sa pijetetom. I sam Vukovar danas sve što imamo od obilježavanja što ste vi naveli ovdje, pa čak smo imali i značke koje su, evo potpredsjednik Brkić nosi značku Vukovar mjesto posebnog pijeteta. Pod tim se i organiziralo pod tim imenom obilježavanja. ono što se nalazi u ovome zakonu to se već u Vukovaru primjenjuje. Naravno da sam očekivao da će ono što je premijer Plenković i govorio da će od Europske komisije iznaći mogućnost i da će se on izboriti da u Vukovar dođu posebna pravila igre … /ne razumije se/ … tj. potpore ekonomske, gospodarske da bude izuzeto od određenih stvari kao mjesto posebnog pijeteta, ratom stradalo područje i taj dio sam očekivao. Međutim, toga dijela nema. Razmišljali smo, u ime Kluba evo i član Odbora Željko Poljak koji je inače, veterani, hrvatski branitelji, brat od pokojnog Ivice Poljaka Sokola koji je zapovjednik Sajmišta bio moj je sugrađanin kao član Odbora je toliko nezadovoljstva iskazao ovim zakonom da i brojni drugi ljudi da jednostavno i amandmanima ne možemo ovo popraviti. Zašto ne možemo popraviti amandmanima? Jer amandmanima ne rješavamo problem dvojezičnosti, ćiriličnih ploča u Vukovaru. Govorim o Vukovaru jer jednostavno moramo znati da je na tenkovima, oružjima bila četnička obilježja koja su bila na ćirilici. Naravno tu ne smijemo zaboraviti ni zvijezdu petokraku, Šljivančanina i sve one zločince.

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Držim potrebno na kraju današnje rasprave sažeto rezimirati najbitnije činjenice koje donosi ovaj Prijedlog zakona tijekom rasprave nije uvijek govorilo činjenično o ovome zakonu i onome o čemu se on bavi. Najkraće rečeno, zakon nosi isključivo pozitivne učinke za stanovništvo Grada Vukovara neovisno jesu li pripadnici nacionalnih manjina ili Hrvati. Objektivno govoreći nema niti jednog negativnog efekta koji može proizaći donošenjem ovoga Zakona. Što više, ovaj zakon može uz sve benefite u budućem životu i razvoju Grada Vukovara poslužiti i kao dobar okvir budućim zakonima ili propisima. Istaknut ću još jednom najvažnije. Znači a to je da se ovim prijedlogom zakona reguliraju i niz pozitivnih iskoraka koji do sada nisu bili obuhvaćeni niti jednim zakonom. Također njegov je cilj između ostaloga očuvanje trajne uspomene i sjećanja na žrtvu koju je Grad Vukovar podnio u Domovinskom ratu. Također valja podsjetiti da je prijedlog rađen u uskoj suradnji s predstavnicima braniteljskih udruga s područja Grada Vukovara, gradonačelnikom i njegovim suradnicima. Stoga objektivno gledajući i govoreći nema razloga da itko bude nezadovoljan i protiv ovoga prijedloga zakona, stoga još jednom i kao Vukovarka i kao zastupnica apeliram na složenost pri donošenju ovoga zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sada će u ime predlagatelja riječ uzeti poštovani ministar hrvatski branitelja Tomo Medved. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici prije svega želim iskazati zahvalu svima vama koji ste dali kroz raspravu svoj doprinos a vezano za sadržaj ovoga Zakona. No, izdvojio bih nekoliko rasprava, ali prije toga evo moja isprika. Naime, nisam svo vrijeme mogao nazočiti na raspravi jer sam bio na sjednici Vlade. Izdvojio bih nekoliko sadržaja rasprava i želim otkloniti svaki oblik insinuacije da je ovaj zakon na bilo koji način politiziranje. Naime, podsjećam vas da smo inicijativu i zaključak o donošenju ovoga Zakona donijeli na sjednici Vlade 17. studenoga 2016. godine u Vukovaru. Dakle, stoga vas molim da otklonimo svaki takav oblik komentara i pristupa prema ovom zakonu. Bilo je ovdje nekoliko rasprava i na temu osoba nestalih u Domovinskom ratu. Podsjećam vas gospođe i gospodo zastupnici da smo u 2019. godini u ovom cijenjenom domu po prvi puta donijeli 2019. godine Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu, da smo tim zakonom jasno i precizno definirali nadležnosti svih tijela i službi u RH koje su uključene u proces traganja za nestalim osobama. I kao što ste mogli svjedočiti i ovih dana konkretno učinci tog zakona vidljivi su u praksi kroz kvalitetnu međunarodnu suradnju, obradu svih raspoloživih, dostupnih informacija i podataka i pronalazak naših osoba nestalih u Domovinskom ratu, a konkretno jučer smo u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku imali identifikaciju pet osoba nestalih iz domovinskog rata i četiri hrvatska branitelja i jedne civilne osobe. što se tiče procesa intenziviranja pronalaska osoba nestalih u Domovinskom ratu, ova Vlada učinila je najsnažniji iskorak što je bilo moguće odnosno do sada. Što se tiče pozicioniranja ovog Zakona o Vukovaru mjestu posebnog domovinskog pijeteta u odnosu prema gradu Vukovaru, prema uvjetima življenja i prema standardima želim vas također podsjetiti što smo u konačnici komunicirali jasno tijekom predstavljanja na prvom čitanju da je ovaj zakon, da ga promatramo u okviru paketa aktivnosti kako zakonskih tako i drugih mjera koje ova Vlada provodi prema gradu Vukovaru, kako onih gospodarskih tako i konkretno. Evo nakon ovog na dnevnom redu je i status Bolnice Vukovar. Dakle, ovaj zakon promatrajmo u paketu svih onih pozitivnih usmjerenja prema gradu heroja, gradu Vukovaru. Ono što je zinimo važno je vijeće koje je ovaj zakon predvidio, njegovo pozicioniranje i njegova uloga. Podsjetit ću vas da danas još uvijek 2020. godine imamo čitav niz neriješenih pitanja u gradu Vukovaru, a vezanih za lokalitete gdje su počinjeni strašni zločini od lokaliteta Ovčare, preko Veleprometa. Obveza svih nas je dati svoj doprinos da za buduće generacije ostavimo jasno pozicionirane i sa jasnim porukama lokacije uređene upravo na način da budu trajni spomen na žrtvu, ali i podsjetnik da se nikada više ne dogodi takvi zločini. To vijeće, obzirom da je ovdje bilo i nekih inicijativa odnosno rasprava, a vezanih za sastav vijeća predviđeno je sastav od predstavnika Ureda predsjednika preko Vlade, svih resora, svih resornih ministarstava u konačnici Županije Vukovarsko-srijemske, grada Vukovara i udruga iz Domovinskog rata koje djeluju na području Vukovara. Dakle, sadržaj odnosno sastav vijeća i nadležnost kako u onom normativnom segmentu prijedlog daljnjih kako zakonskih tako i podzakonskih postupanja upravo u cilju postizanja svih onih mjera o kojima je ovdje bilo jako puno govora. Želim vas podsjetiti odnosno podcrtati još jednu mjeru koja je u planu normativnih aktivnosti Vlade za 2020. godinu, to je Zakon o grobljima koji je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva, koji također rješava dio ovdje spomenutih pitanja koji bi bio usmjeren prema gradu Vukovaru i svemu svemu onome o čemu je ovdje bilo govora. Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara također. Dakle, ova Vlada uz čitav niz svega onoga što je do sada učinila ima i dalje vrlo jasnu viziju i ciljeve kako i na koji način se odnositi prema gradu Vukovaru. Podsjećam vas, a neki od vas to dobro znate obzirom da dolazite iz te županije, da je preko milijardu i 300 milijuna kuna izravnih potpora kroz razne programe Vlada usmjerila prema gradu Vukovaru. Dakle, cjelovito sagledavanje svih pitanja, a vezanih za grad Vukovar. Što se tiče sadržaja zakona, on je naglašavam od 2016. rađen u partnerstvu i uskoj suradnji sa gradom Vukovarom, sa gradonačelnikom Vukovara, sa udrugama koje djeluju na području grada Vukovara i da je on u konačnici tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dobio punu potporu od strane građana Vukovara, gradonačelnika Vukovara i udruga iz Domovinskog rata grada Vukovara. Stoga ne vidim ovdje prostora i smatram apsolutno neosnovane ove optužbe da zakon kao takav nije prihvaćen u gradu Vukovaru. Po čitavom spektru svojih mjera zakon donosi pozitivne učinke prema gradu Vukovaru. Ono što je ovdje u nekoliko navrata bilo otvoreno, to je pitanje dvojezičnosti. Dakle, podsjećam još jednom i podcrtavam da je u ovom zakonu naglašena važnost poštivanja čl. 8. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama. Dakle, potpuno je jasno da ne možemo ovim zakonom isključiti nekakav propisa, poglavito ovdje kada govorimo o ustavnome zakonu. A isto tako ću vas podsjetiti da je ovo pitanje i na osnovu ocjene Ustavnoga suda, ispričavam se, i na osnovu Statuta Grada Vukovara, sada u nadležnosti Grada Vukovara odnosno gradskog vijeća Grada Vukovara, gdje je jasno propisano da se jednom godišnje provodi analiza i da se na osnovu te analize donose i mjere odnosne odluke, a vezane za uspostavu dvojezičnih ploča odnosno postavljanje dvojezičnih ploča, stoga budimo tu vrlo precizni i jasni. Pitanje članka 15., također je bilo otvoreno ovdje, a vezano za državna obilježja, jasno je definirano u Zakonu, dakle, da se na groblju mogu postavljati državna obilježja Republike Hrvatske, u stavku 2., da može biti državno obilježje odnosno zastava zemlje odakle su dragovoljci dolazili braniti Grad Vukovar, stoga i ove bojazni o kojima je ovdje bilo govora, o neprimjerenim za Grad Vukovar, neprimjerenim obilježjima možemo isključiti. Stoga gospođe i gospodo, uvažavajući sve ove argumente i sve one pozitivne učinke koje donosi ovaj Zakon, a sagledavajući ga cjelovito, u paketu svih drugih mjera koje je Vlada ili ili planira donijeti usmjerene prema Gradu Vukovaru, očekujem i pozivam vas da uvažavajući žrtvu Grada Vukovara, uvažavajući specifičnost Grada Vukovara, herojsku obranu, da jedinstveno pristupimo, podržimo ovaj Zakon i na taj način doprinesemo očuvanju svih onih vrijednosnih sudova koji su usmjereni odnosno koji su vezani za naš grad heroja, Grad Vukovar. Pozivam vas bez obzira na političku pripadnost, kad govorimo o Gradu Vukovaru, da tu budemo jedinstveni. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika, i još i prije nego što ste počeli dignuti pločicu, poštovani zastupnik Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro što ste sami kazali, najveći kamen spoticanja su, znači, ćirilične ploče u Vukovaru, koje su u biti, bio bi trijumf zločinaca i zločina koji su počinili sve zločine u Vukovaru, i to su Vukovarci pokazali 2013.-te kad su se prikupljali potpisi za referendum, 653 tisuće potpisa je skupljeno, znači, ovim Zakonom se to ne rješava. Evo ja bi vam samo spomenuo, još bi vas upitao, člankom 15., ste rekli o obilježjima, da, u 2.-me stavku članka 15. piše da će i biti istaknuta znamenja drugih država, i to prilikom posjeta stranih delegacija ili prilikom obilježavanja pogibija dragovoljaca drugih država, što znači ako dođe u posjet Vučić, predsjednik države, četnik Vučić, ne ispriča se, bit će i zastava Srbije koja je učinila sve te zločine na štetu, velikosrpska, evo može, možete ga vi citirati, mogu vam pročitat. Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Panenića. Izvolite.

niste uputili pitanje, ovaj, ministru, pa onda ministar ni ne može odgovoriti. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Panenića. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani ministre, cijeneći sav vaš trud, zalaganje i rad, ja ću samo jedno reć', kad biste došli, da niste nikad bili u Vukovaru, i trebate pronaći zgradu Suda, kako biste je pronašli? Ili trebate, ne znam, Zavod za zapošljavanje, kako biste došli pred zgradu? Što pred ovom zgradom Sabora stoji? Stoji oznaka Hrvatski sabor. Kad dođete pred zgrade u Vukovaru, ne stoji ništa, ništa, znači to je grad koji je ostao zapečaćen sa ovom politikom, ono, ne možete reći mi činimo za Vukovar. Vi također i ne činite za Vukovar, jel imate snage to razriješiti? Postavite ploču, pa da vidimo koji je stav ove Vlade, postavite ploču, dal' će ona bit dvojezična il' će biti jednojezična, to je ključno pitanje što trebate odgovoriti, ne samo mi činimo nešto sporedno, il' na ovaj, il' na onaj način, a nikako da riješimo stvarnu stvar. Postavite ploču da budemo napokon u gradu, da znamo da imamo državne institucije koje imaju svoje obilježje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Hvala

drugo čitanje, P.Z. broj 808 Predlagatelj je Vlada RH temeljem Članka 85. Ustava RH i Članka 172. u svezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovana državna tajnica u Ministarstvu hrvatskih branitelja Nevenka Benić. Izvolite.

Poštovana državna tajnice,

Sljedeći klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Marijana Balić. **Balić, Marijana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice,

RH i Članka 172. u svezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom raspravi o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona.